Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam! prekinjeno 12. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade dr. Dominiki Švarc Pipan, ministrici za pravosodje. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije! Obdobje od pomladi 2020 pa vse do poletja 2022 ni bilo težko obdobje samo za Republiko Slovenijo, pač pa za celoten svet. Pandemija novega in neznanega virusa covid-19 je pustila vpliv na vseh družbenih ravneh. Vplivu se ni mogel izogniti niti sistem pravne države, ki je bil v obdobju od marca 2020 do konca maja 2022 na na težki preizkušnji glede posegov v temeljne človekove pravice in svoboščine. Brez dvoma je bila Vlada Republike Slovenije, ki je svojo funkcijo nastopila na začetku pandemije covida-19, v težkem položaju. Morala je delovati na način, da je karseda najbolje skušala zaščititi ljudi pred novim virusom, hkrati pa je morala skrbeti, da se družbeni podsistemi ne bi porušili. Ukrepi oblasti so v pretežnem delu temeljili na podzakonskih aktih, teh pa je bilo v času od marca 2020 do konca maja 2022 sprejetih prek 500. Večina odlokov je bila sprejeta na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, za katerega se je naknadno izkazalo, da ni bil v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Kršeno je bilo namreč načelo zakonitosti, eno temeljnih načel našega ustavnega reda, saj so bila pooblastila za izdajanje odlokov v zakonu določena preohlapno. Ustavno sodišče je odločilo, da bianko pooblastilo izvršilni oblasti brez vsebinskih kriterijev pomeni opustitev obveznega pravnega urejanja s strani zakonodajalca, kar ni v skladu z ustavnim redom Republike Slovenije. Odloki so se sprejemali dejansko čez noč, to pa je povzročilo, da se ljudje z novimi pravili niso mogli pravočasno oziroma ustrezno seznaniti. Pravne predvidljivosti kot del temeljnih načel pravne države iz 2. člena Ustave Republike Slovenije v tem času ni bilo. Na Ministrstvu za pravosodje menimo, da prekrškovno pravo, ki je po svoji naravi strogo, togo, s številnimi previdnostnimi ukrepi in varovalkami, namenjenimi za varovanje posameznika pred prekomernimi posegi države, ne bi smelo imeti ključne vloge pri obvladovanju kriznih razmer. Žal pa je v času od marca 2020 do konca maja 2022 prekrškovno pravo igralo pomembno vlogo pri obvladovanju kriznih razmer s strani prejšnje vlade in s tem pri obvladovanju celotne družbe. To je povzročilo po eni strani, da ljudje niso sprejemali in ponotranjili ukrepov, ker bi bili pravilni, potrebni ali koristni, ampak so ljudje te ukrepe dojemali le kot obliko represije in se temu skušali zoperstaviti tudi s protesti, kar je pripeljalo do novih eskalacij ter konflikta med izvršilno vejo oblasti in civilno družbo. Da je bila prekrškovna represija v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja covida-19 pretirana, kažejo tudi statistični podatki: obravnavanih je bilo prek 62 tisoč prekrškovnih zadev, izrečenih za približno 5,7 milijona evrov glob, pri čemer je dobre tri četrtine zadev obravnavala policija, slabo petino zadev pa zdravstveni inšpektorat. To pomeni, da je bil dan prevelik pomen uporabi prekrškovnega prava, kar je privedlo do izvotlitve načela pravne države, kot ga določa 2. člen Ustave, deloma morda tudi do izvotlitve načela legitimnosti oziroma pravne varnosti. Spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora, pred vami je sedaj predlog zakona, s katerim se določa ureditev nekaterih vprašanj v zvezi z omejenim krogom prekrškov, ki so bili storjeni v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19. Predlog zakona določa pravno podlago, po kateri bodo tekoči prekrškovni postopki ustavljeni. Prav tako bodo ustavljeni postopki v zvezi z delom v splošno korist in odreditvijo nadomestnega zapora, ustavljeni bodo tudi postopki prisilne izterjave glob in stroškov postopkov. Za odpravo posledic pretirane prekrškovne represije v spornem obdobju predlog zakona določa izplačilo zneska globe, stroškov postopka o prekršku in drugih stroškov ter izplačilo oziroma vračilo vzete premoženjske koristi. O podrobnostih predloga zakona bomo lahko v nadaljevanju še razpravljali, dodam naj na koncu samo to, da ne posegamo v pravnomočne odločbe prekrškovnih organov, določamo pa še en pomemben vidik odprave posledic pretirane represije, in sicer izbris iz prekrškovnih evidenc, kar pomeni, da bodo osebe po izbrisu veljale za nekaznovane.

Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavila dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni, predstavniki Vlade, poslanke in poslanci! Predlog zakona je nastal seveda na podlagi koalicijske pogodbe, kjer piše tako: opustili bomo vse prekrškovne in kazenske postopke, ki so bili sproženi proti posameznikom in posameznicam zaradi kršitev ukrepov covida-19. Glavni argument predlagatelja za zakon je, da je, citiram, »v obdobju epidemije prišlo do pretirane kazenskopravne represije«. Po mnenju predlagateljev bi bilo primerneje izrekanje sankcij opominjevalne narave. Torej, od začetka epidemije 31. maja leta 2020 je bilo do 31. maja leta 2022, se pravi do konca epidemije, izrečenih kar 62 tisoč prekrškovnih postopkov in za 5,5 milijona evrov glob, od tega je bilo že za 1,7 milijona evrov glob plačanih prostovoljno, ostalo je v prisilni poravnavi. Stališče Nove Slovenije glede tega zakona je jasno. V skladu z našim pravnim redom ima kršitelj vedno, ko je prekršek izrečen v nasprotju s predpisi, možnost, da prekršek po vnaprej predvideni poti izpodbija. To je slovenski pravni red. Sprejetje posebnega zakona, s katerim bi posegli zgolj v nekatere odprte prekrške ali celo sodne postopke, je po mnenju Nove Slovenije neustrezno ter lahko odpre plaz novih tovrstnih zakonodajnih zahtev, in ali bo Vlada sledila. Nova Slovenija se drži načela, da zakonodajna oblast ne posega v odprte sodne postopke, v prekrškovne postopke ali kakršnekoli posamezne konkretne postopke. Te naj razrešujejo pristojni organi, torej sodišča ali inšpekcijske službe. Poleg tega se sprašujemo, ali ne bi podpora takemu predlogu zakona pomenila negativnega signala pri zavzemanju družbe za spoštovanje ukrepov, ali kako bomo odreagirali, če se ponovno zgodijo izredne razmere, epidemija. Ne vemo, kaj nas čaka. Sporočilo tega zakona državljanom bi lahko bilo tudi, da pred zakonom nismo vsi enaki in da se je mogoče o konkretnih odprtih postopkih z državo pogajati. Težko se je tudi znebiti občutka, da je zakon predlagan zgolj zato, ker so bili prekrški izrečeni v času prejšnje vlade, ter da zakonodajalec posega v določene odprte prekrškovne postopke iz političnih razlogov. Taki politični posegi v odprte prekrškovne postopke so po našem mnenju res neprimerni. Iz navedenih razlogov Nova Slovenija zakonu nasprotuje oziroma ga ne bo podprla. Hvala lepa.

Brez opozorila smo bili soočeni s situacijo, ki smo jo pred tem srečevali predvsem v znanstvenofantastičnih in apokaliptičnih filmih. Le redko kdo si je v resnici znal predstavljati izredno stanje, v katerem bodo praktično vse države sveta hermetično zaprle svoje meje, prekinile vzpostavljene trgovinske tokove in se sredi popolnoma globalizirane družbe ponovno pričele spraševati, kako zagotoviti najosnovnejše dobrine, kot so zaščitne maske ali naprave za predihavanje obolelih s covidom-19. In vendar se je zgodilo nekaj, na kar svet, podobno kot na vojno v Ukrajini, že dolgo ni bil več pripravljen. In kot se rado zgodi v tovrstnih situacijah, je kriza hitro prebila okvire zdravstvenega izziva. Medtem ko so nekateri trpeli nečloveške napore, da bi rešili človeška življenja, so nekateri drugi na nesrečah ljudi kovali dobičke. Kot v vsaki krizi je človeštvo tudi tekom epidemije covida-19 pokazalo dva obraza, na eni strani brezmejno srčnost, solidarnost, predanost sočloveku, na drugi strani pa sebičnost in pohlep. Epidemija je tako na eni strani dokazala, da je človeštvo v zelo hitrem času s pomočjo znanosti in predanosti sposobno premagati tudi najbolj nepredvidljive virusne oblike epidemije. Pokazala pa je epidemija tudi druge oblike človeške iznajdljivosti, ki jih danes znanost preučuje predvsem skozi pojave lažnih novic, vznika radikalnega populizma in korupcijskih tveganj. In Slovenija tako v dobrem kot v slabem ni bila izjema. Socialni demokrati smo ob izbruhu krize napovedali konstruktivno sodelovanje s prejšnjo vlado, ki je svoj mandat nastopila praktično sočasno z izbruhom krize. In kot se boste spomnili in kakor pričajo magnetogrami tega zbora, smo svojo roko sodelovanja ponudili iskreno in v dobri veri, vendar ne za vsako ceno in ne pod vsakršnimi pogoji. Nihče od nas seveda ni verjel, da je kdorkoli v tej državi sposoben tako zahtevno zdravstveno krizo uporabiti kot orodje za napad na temeljne ustavne vrednote in vladavino prava. Nihče od nas ni razumel, zakaj bi kdorkoli želel uporabljati prekomerno silo ali uveljavljati neustavne omejitve zoper lastne ljudi, če za to niso bili izpolnjeni pogoji, ki bi to zahtevali. In v Sloveniji niso bile nikoli razglašene izredne razmere, zato nikoli nismo pristali in tudi danes ne pristajamo na poskuse kakršnegakoli opravičevanja nezakonitih in neustavnih posegov v temeljne človekove pravice in v človekovo dostojanstvo. Prav nasprotno, celotno obdobje kovidne krize smo zelo jasno sporočali, da je prav v času težkih kriz najbolj pomembno, da se lahko zanesemo na državo, da bo slednja varovala naše temeljne pravice, spoštovala lastni pravni red, in da bodo ustavna določila, ki so namenjena preprečevanju zlorabe oblasti, prekomerne uporabe oblastnih orodij, venomer, vselej in absolutno spoštovana. Žal se to ni zgodilo. Žal niso vsi delili naših pogledov in prepričanj. In žal smo bili v Sloveniji, medtem ko so preštevilni tvegali svoja življenja, da bi reševali druge, priča enemu najtežjih napadov na standarde vladavine prava in ustavne ureditve. Nekaterih zgodb tako še danes v resnici ni mogoče razumeti in jih verjetno ne bo nikoli povsem možno racionalno razložiti. Da je država dovolila, da so se izrekale globe dijakom, ki so protestirali, ker jim je bila odvzeta pravica do šolanja, do znanja, da so se izrekale globe prekarnim delavcem, družinam z rogljički na sprehodu na prostem, ljudem, ki so hiteli na delo, ali pa protestnikom, ki so na Trgu republike prebirali ustavo, je še danes v resnici nepredstavljivo. Zato je nujno, zato je prav, da ta ravnanja države popravimo. Zato je nujno in prav, da izredni situaciji navkljub državljankam in državljanom dokažemo, da v tej državi lahko zaupajo v pravico in da bodo pravice deležni. Namen zakona pred vami je ravno to: odpraviti krivice, ki so posledica pretirane kazenskopravne represije, ki se je v Republiki Sloveniji izvrševala med marcem 2020 in majem 2022. Pomembno je namreč, da na simbolni in dejanski ravni povrnemo zaupanje v pravno državo in v 2. člen Ustave Republike Slovenije, da bo popolnoma jasno, da nobeni oblasti in pod nobenimi pogoji ne sme biti in tudi ne bo dopuščeno, da bi arbitrarno in prekomerno uporabljala represijo zoper državljanke in državljane te države. Nenazadnje smo iz istih razlogov s plebiscitno odločitvijo stopili na pot samostojnosti in neodvisnosti, ker smo bili odločeni, da bomo v Sloveniji živeli demokratično, svobodno, po načelih vladavine prava in s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin brez izjem in brez izgovorov. Socialni demokrati v to iskreno verjamemo, kot smo iskreno prepričani, da je krivice potrebno odpraviti in popraviti. Zato bomo podprli zakon, ki celovito ureja področje izplačila zneska glob, stroškov prekrškovnega postopka, postopka prisilne izterjave in odvzetja premoženjske koristi v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili za prekrške, ki so bili storjeni v časovnem obdobju od marca 2020 do maja 2022 kot kršitev ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19. Na tem mestu mi dovolite, da se ponovno zahvalim vsem, ki so v teh izjemnih in težkih časih s svojim delom in požrtvovalnostjo dokazali, da je solidarnost in skrb za sočloveka v Sloveniji še kako doma, in da se zahvalimo vsem, ki so nam s svojim delom tudi na račun lastnega zdravja pomagali, da smo izjemno krizo premagali. Poslanska skupina Socialnih demokratov bo predlog zakona podprla. V upanju, da današnja razprava ne bo minila v duhu politikantskega obračunavanja, ampak da bomo vsi skupaj preprosto naredili, kar je prav. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil gospod Milan Jakopovič. Izvoli. Hvala za besedo, predsedujoči. Eden glavnih očitkov prejšnji vladi je bila uzurpacija oblasti v času razglašene epidemije. Vsi se še živo spominjamo obdobja zapiranja ljudi v svoje domove, omejevanja gibanja, predvsem pa se spominjamo stvari, ki so potekale bodisi v imenu obvladovanja epidemije bodisi za zaveso obvladovanja epidemije. Medtem ko je Vlada sprejemala odloke čez noč, večkrat na dan in jih spreminjala brez vsakršne razlage ciljev in namena, da bi pomirila družbo, ki se je soočala z resno tesnobo pred zdravstvenim tveganjem, se je ta ista vlada podajala v sumljive posle, ki so že takrat imeli zgolj en namen – okoriščanje vidnih vladnih predstavnikov ali njihovih znancev, hkrati ob javni ležernosti najvišjih predstavnikov oblasti. Ministrica za izobraževanje se je udeleževala slavnostnih večerij brez upoštevanja odlokov, na drugi strani pa je uvajala in zahtevala nošnje maske sedemletnim otrokom. Poslušali smo, da so maske obvezne na rekreaciji v gozdu, medtem so se najvišji predstavniki države sprehajali ob Kolpi, seveda brez upoštevanja lastnih ukrepov. A oglobljena je bila družina z majhnim otrokom na sprehodu, kjer je eden od staršev jedel rogljiček. Spomnimo se poskusa prehoda državne meje notranjega ministra ob absurdnem opravičevanju, da je kontroliral delo hrvaških organov, medtem ko so bili državljani zaprti znotraj občin. Vse to tudi ob eklatantni nesposobnosti najvišjih oblastnikov, od iskanja izgubljenega tovornjaka z maskami ministra za obrambo do papirnatih servetov in elastike gospodarskega ministra. Ljudje so bili priča plenjenju in pohodu po vseh državnih in paradržavnih institucijah, začenši z RTV, in so povsem razumljivo začutili potrebo po odporu. Posledično so se dogajali številni miroljubni izrazi zavračanja tovrstne uzurpacije oblasti, ljudje so na Trgu republike brali ustavo, postavljali simbolna stopala in nenazadnje pričeli protestno kolesariti. Na vsa ta dejanja, na stisko ljudi je takratna vlada znala odreagirati samo na en način – s silo. Tako kot so sprejemali odloke na silo in s silo, so tudi vsakršni izraz nestrinjanja skušali zatreti na silo in s silo, od množičnega popisovanja in izrekanja kazni za prekrške do nediskriminatornega zalivanja s solzivcem starejših, otrok in mimoidočih kar sredi Ljubljane. Na podlagi odlokov, ki jih je Ustavno sodišče po vrsti razveljavljalo, so ljudje prejemali zaradi uresničevanja ustavne pravice do mirnega zbiranja vrtoglave položnice. zakonom, ki ga danes obravnavamo, se vzpostavlja pravne podlage, da se te krivice popravi, da se ljudem, čeprav sta minili že dve leti, vrne dostojanstvo in prizna, da niso počeli nič narobe. Ustavljene bodo prisilne izterjave, delo v splošno korist, nadomestni zapor ter izvrševanje nekaterih vzgojnih ukrepov, vrnjeni bodo zneski plačanih glob, stroški prekrškovnih postopkov, odvzete premoženjske koristi ter stroški prisilnih izterjav. Ta koalicija in ta vlada sta se zavezali, da bosta delali drugače kot prejšnja. Vseh napak in krivic prejšnje vlade se ne da odpraviti čez noč, nekaj se jih je že odpravilo, na številnih se še dela. Današnji zakon je ena od njih. V Levici ocenjujemo, da je sprejetje predloga zakona, ki je pred nami, nujno potrebno, zato bomo predlog sklepa o primernosti zakona za nadaljnjo obravnavo podprli. Hvala. Stališče Poslanske skupine Svoboda bo predstavila gospa Lena Grgurevič. Izvoli. Hvala lepa. Pandemija covida-19 je ob pojavu vplivala na vse družbene ravni ter na vse sisteme države. Šarčeva vlada je razglasila epidemijo novega koronavirusa, v ospredju boja niso bili politiki, temveč strokovnjaki, prva na čelu, svetovalka Vlade na tem področju je bila Nina Pirnat, zdravnica in epidemiologinja, vodja NIJZ, pomembne inštitucije s skoraj stoletno tradicijo. V ospredju njihovih nastopov ni bilo ustvarjanje panike, pač pa svetovanje Vladi pri spopadanju z novim virusom. Nato je Vlado prevzel Janša in čez noč se je spremenilo vse. Takoj je pričel z napadi na Šarca in njegovo ekipo, kritike so letele tudi na Nino Pirnat, ki jo je na čelu boja proti novemu koronavirusu zamenjala infektologinja Bojana Beović, sicer dolgoletna članica in ljubljanska mestna svetnica stranke SDS. Kot se je izkazalo pozneje, je kot vodja svetovalne skupine za covid-19 velikokrat zgolj potrdila politične in nestrokovne odločitve Janševe vlade, poslušno in nekritično.

nekdanji policist in direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, njegov govornik pa obramboslovec Jelko Kacin, nekdanji obrambni minister, ki je dnevno zastrašujoče nagovarjal ljudi prek ekranov. V jedru spopada z epidemijo sta bila tudi obrambni minister in notranji minister Hojs.

Glavni argument za pripravo predloga zakona je ugotovitev, da je v obdobju epidemije prišlo do pretirane kazenskopravne represije, kar je bilo ugotovljeno tudi z analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih zaradi kršitev ukrepov zoper epidemijo. Iz odločanja pa je bila izločena tudi pravna stroka. Številni vladni odloki so bili sprejeti na nezakonit način in niti niso bili objavljeni v Uradnem listu, kot zahteva ustava. Tudi nošenje mask na primer ni bilo urejeno z zakonom, kar pomeni, da so bile vse za to izrečene sankcije nezakonite. Vlada vsaj dober mesec ni ustrezno objavljala odloka o omejitvi gibanja in zbiranja ter odloka o ukrepih za zmanjševanje tveganja okužb, policisti pa so na podlagi neobjavljenih predpisov še naprej pisali državljankam in državljanom kazni, na primer za kršenje policijske ure in omejitev zbiranja in tako naprej. Gre torej za velike napake, ki so zaradi številnih pritožb povzročile velike težave tudi pri delu sodišč. Pravna vprašanja in dileme so se v času kriznih razmer vse bolj vrstile, predvsem zaradi številnosti predpisov tako imenovanih zakonov PKP. Zaradi hitrosti sprejemanja pravnih aktov je občasno prihajalo do napak in do nedoslednosti. Ustavno sodišče je v sedmih odločbah kot protiustavne izločilo več odlokov ali dele odlokov, ki jih je sprejela vlada Janeza Janše. Razlog za sprejetje zakona je povrnitev zaupanja v načelo pravne države, ki je bilo v času od 12. marca 2020 do 30. maja 2022 omajano, oziroma zaradi uporabe kaznovalnega prava v namene, ki temu pravnemu področju niso primarni. Predlog ureja področje izplačila zneska glob, stroškov prekrškovnega postopka, postopka prisilne izterjave in odvzete premoženjske koristi v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili za prekrške, ki so bili storjeni v že prej omenjenem časovnem obdobju kot kršitev ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19. Predlog zakona predstavlja sui generis zakonsko rešitev, ki določa vračilo nezakonito nezakonito prisilno izterjanih glob, stroškov prekrškovnega postopka in postopka prisilne izterjave ter odvzema premoženjske koristi ali izplačilo denarnega zneska, če so bili globa in stroški postopka delno ali v celoti opravljeni z delom v splošno korist oziroma če je oseba deloma ali v celoti prestala nadomestni zapor. Zamudne obresti bi nakazovale na zamudo pri izpolnitvi obveznosti, pri čemer do zamude ni prišlo oziroma do nje ni moglo priti, saj šele ta predlog zakona predstavlja pravno podlago za izplačila. Pristojni prekrškovni organi oziroma sodišča bodo v skladu z zakonom ustavili vse še nepravnomočno končane prekrškovne postopke. V primeru pravnomočno končanih postopkov bodo prekrškovni organi, ki bodo po uradni dolžnosti izdajali informativne izračune, pridobili podatke o plačilih glob in stroškov postopka, o opravljenem delu v splošno korist ter o izterjanih zneskih glob, stroškov prekrškovnega postopka, odvzete premoženjske koristi in stroškov postopka prisilne izterjave, kar bo posledično sanirano. Dediščina boja proti epidemiji so torej neustavni odloki Vlade, ki so padli na Ustavnem sodišču, presežne smrti, recimo stanovalcev DSO zaradi diletantskega upravljanja z epidemijo, popolna izguba zaupanja javnosti v Vlado in pravno državo in posledično v institucije, ki jih je Vlada politično ugrabila, da jih je uporabila kot orodje za uvedbo policijske države. Danes s sprejetjem tega zakona popravljamo nešteto storjenih krivic in protipravnih oziroma protiustavnih ravnanj takratnih oblastnikov, katerih del danes sedi v tej dvorani. Na tem mestu povem, da bomo s tem zakonom, ki ga bomo v Poslanski skupini Svoboda seveda podprli, izpolnili svojo programsko in predvolilno obljubo ter vrnili dostojanstvo tistim, ki jim ga je oblast s teptanjem njihovih pravic vzela, v bistvu nam vsem. Nikdar ne pozabimo na poniževanje ljudi pod vlado Janeza Janše, na razvrednotenje pri rušenju pravne države, na grobo poseganje politike v pravno državo, poseganje v stroko, podrejanje stroke, na postavljanje nekompetentnih in politiki poslušnih posameznikov na ključne položaje, na nepotrebne smrti, na zapiranje starostnikov v domove in onemogočanje dostopa do bolnišničnega zdravljenja, na vlačenje dijakov pred sodišče, na zapiranje v občine in omejevanje državljank in državljanov na vseh področjih, na vladne predstavnike, ki so vse te ukrepe javno kršili. Da ne omenjam še postopkov več kot spornih nabav razne zaščitne opreme, recimo navadnih serviet na elastiki, neuporabnih ventilatorjev, ki so končali v kleteh bolnišnic, in podobno.

Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! ocenimo v celoti zakon tak, kot je, je potrebno nekoliko osvežiti spomin, kako je pravzaprav do točke, o kateri ta zakon govori in se nanjo nanaša, v resnici prišlo. Svet je bil izpostavljen pandemiji in ukrepi, ki so bili sprejemani, so se vsaj v Evropski uniji v veliki meri usklajevali tudi na meddržavni ravni, na ravni Unije, v Sloveniji pa se je namerno hujskalo ljudi. Prikazovalo se je, kot da se tu nekdo zafrkava, medtem ko drugod nobenih ukrepov sploh ne poznajo, kar je bila seveda popolna neresnica, kajti ukrepi, recimo že v sosednji Italiji, so bili bistveno ostrejši in tudi bistveno bolj rigorozno uveljavljeni kot v Sloveniji. Toda ljudje, ki tega, razen če so to videli na lastne oči, niso mogli videti v osrednjih medijih, so po dveletnem hujskanju pač nasedli na to dezinformacijo. In kako je potem to v praksi potekalo? Spomnil bi, da smo bili tamle zunaj priče obsežnemu vpitju: »Smrt!«, pozivanju k nasilju, pozivanju k smrti, se pravi protiustavnemu, očitno protiustavnemu početju skupine ljudi. Tudi nasilju, večkrat je bilo uporabljeno nasilje. Spomnim se, da je bilo v nekem primeru, mislim, da šest ranjenih policistov in nobenega ranjenega protestnika. Kdo je torej uporabljal nasilje, gospe in gospodje? V resnici je oblast, ki je danes v Sloveniji na oblasti – v enem letu se je že itak izkazala za popolnoma nesposobno oblast – koalicija sovraštva. Kdor se spomni obdobja pred volitvami, edina točka, na kateri so se vse stranke sedanje vladajoče koalicije strinjale, je bila, da bodo z vsemi sredstvi preganjale fašizem. Po ulicah pa so vpili: smrt, smrt janšizmu, smrt temu, smrt tistemu, tudi z imeni in priimki. Tudi zame osebno je to bilo. To, gospe in gospodje, vi danes plačujete. Kajti vse, kar je sedanje oblasti, je, tako kot je žal vzorec, ki se ponavlja tudi marsikje v tujini, tudi v ZDA, vzorec, ko se s hujskaštvom, spodbujanjem nasilja, spodbujanjem, utemeljenem na laži, ljudi pripravi, da odreagirajo čustveno. Zbujajo se najbolj negativna čustva in potem se na njih utemelji oblast. In taka oblast seveda ne more prinesti nič dobrega. Tudi to, kar ste storili pred nekaj dnevi, da ste na predvečer spomina na žrtve socializma, na žrtve komunističnega nasilja ukinili praznik, to je nečloveško, je neevropsko. Ko sem bil zdajle na Natu, sogovorniki enostavno niso mogli verjeti, so me prišli vprašat, če je to res. In na srečo je bila tam cela delegacija, da so vsi potrdili, da je to res. Tudi socialisti, vaši kolegi, kot si to tukaj lažno prikazujete, so bili čisto – sploh niso mogli verjeti, so rekli, pa to ni Evropa. Ampak to je samo logično nadaljevanje tega, kako ste vi prišli na oblast – z netenjem nestrpnosti, protiustavnim, očitno protiustavnim, z netenjem nasilništva in tudi z nasiljem. To je bila vaša pot na oblast. Danes tisti vojski, ki ste jo uporabili ali pa zlorabili, kakor kdo želi temu reči, hočete dati še odpustek, jih razglasiti za heroje. In zopet ne govorite resnice. Tukaj sem slišal ravnokar tudi trditve, kaj vse naj bi Ustavno sodišče razveljavilo. Ustavno sodišče je razveljavilo en zakon, en del enega zakona, ampak tega zakona ni sprejela prejšnja koalicija niti ga ni predlagala prejšnja vlada, ampak je bil to zakon iz ene od levih vlad. Tam je Ustavno sodišče našlo nekaj pomanjkljivosti in zaradi tega je potem reklo, da je potrebno odloke, ki so utemeljeni na tem zakonu, periodično ocenjevati, ponavljati in ponovno sprejemati v tistem delu, ki bi pač opravičeval to, kar je bil cilj. Cilj pa, še enkrat povem, je bil usklajevan na evropski ravni in to ste seveda ljudem zamolčali. Zamolčali ste predvsem to, da so bili ukrepi povsod drugod bistveno ostrejši. Tisto, o čemer danes sploh ne govorite, pa je bistvo zgodbe, je, da smo bili priče nebrzdanemu netenju nasilja in tudi nasilju kot takemu. Spomnil bi na napad na snemalca, šest ranjenih policistov, na vse tiste ljudi, ki so bili izpostavljeni takemu in drugačnemu šikaniranju s strani protestnikov, zapore cest, celo vdor na obvoznico, na avtocesto. Gospe in gospodje, to seveda z izražanjem mnenj, kot vi temu pravite, nima nobene zveze več. To je nasilje. Če matere ne morejo po svoje otroke v šolo, če šole celo dajo obvestilo, da naj jih pridejo nekam drugam iskat, ker jim ne morejo zagotoviti varne poti domov, potem to seveda ni nobeno izražanje mnenj, ampak je poulično nasilništvo, poulični fašizem, levi fašizem. Saj vse, nacizem, fašizem, komunizem, to so samo derivati enega in istega levičarstva. Kdor pozna osnovo, osnovo, ki je v Marxu, potem to tudi zelo dobro ve. Danes imamo oblast, takšno, kot je. Ta oblast hoče dati sedaj celo odškodnine tistim, ki so očitno kršili zakon, ki so kršili javni red in mir, ki so nasilje izvajali. Nasilja je bilo veliko, bilo je spodbujevano, organizirano – zdaj ga hočete še prikazovati kot nekaj pozitivnega. Nobeno nasilje ne opravičuje tega, kar se hoče z njim doseči, še najmanj pa to, kar je bilo v resnici storjeno z vaše strani. Zaradi tega je zakon, tak, kot je, popolnoma nesprejemljiv in dejansko zakon, če ga boste sprejeli, pomeni konec pravne države v Sloveniji. To pomeni zeleno luč za vse za naprej, da lahko napadejo, kogar želijo, da je tuljenje »smrt«, ko gre za ljudi, ki so sredinsko ali desno usmerjeni, dopustno, seveda, bog pa ne daj, da eden prst pokaže levičarju. Saj veste, kaj je rekel von Hayek: če levičarji ne bi imeli dvojnih meril, ne bi imeli nobenih meril. To je tisto, kar vi danes v resnici hočete uzakoniti. Toda to, gospe in gospodje, je odprtje Pandorine skrinjice. To pomeni, da vsaka naslednja oblast lahko razveljavi kar vse za nazaj, če je nekje storjeno nekaj, kar ni skladno s pravnim redom, se lahko naknadno razglasi za pozitivno, glorificira, uzakoni in celo za to dobi odškodnino. To seveda ne vodi nikamor. To je tako neevropsko, kot je bila neevropska vaša poteza ukinitve dneva spomina na žrtve, kar je popolnoma neevropsko. Ampak je samo nadaljevanje ene in iste politike, tiste, ki jo vi s tem zakonom hočete nagrajevati. Nadaljevanje hujskaštva, nadaljevanje, spodbujanje sovraštva. To, kar potem vi, skladno s tistim starim levičarskim trikom, kaži na drugega in mu pripisuj vse tisto, kar sam počneš nonstop, počenjate že vse od začetka svojih ciljev, da bi prišli na oblast v času prejšnje vlade, ko vas ni zanimalo ne kaj se dogaja po svetu ne težave, s katerimi se je soočala Slovenija. Dejstvo, da je prejšnja vlada pustila popolnoma prazna skladišča zaščitne opreme in se je potem reševalo, kar se je rešiti dalo, ob tem, ko so, žal, to je treba povedati, mnoge evropske države, tudi tiste centralne, ravnale izrazito egoistično in so celo pošiljke, namenjene drugim državam, nekatere kar zadržale v začetni fazi. Tukaj se je solidarnost izkazala za zelo vprašljivo, ko gre zares. Ampak vse te okoliščine vi namerno prezrete, nočete se jih spomniti. Spodbujali ste ljudi, da ste prikazovali neko drugo resnico, tisto, ki vam je ustrezala, in tudi za to ste zlorabili svojo medijsko moč. In na tem je seveda tudi jasno, zakaj je edina stvar, ki vas še skrbi v tej vladi, kako se pooblastiti še tistih zadnjih 10 odstotkov ali manj medijskega prostora, ki ni popolnoma in stoodstotno v vaši ki ga ne zlorabljate že v tem trenutku za zgolj in izključno svoje spodbujanje nasilništva, sovraštva, netenje nestrpnosti. Ker samo na tem ste sposobni funkcionirati. Zaradi tega sprejemate take odločitve, kot je ukinitev dneva žrtev – da bi nadaljevali nek kulturni boj, da bi s tem ljudi spodbudili, da bi se zopet postavili na vašo stran, da ne bi opazili, kako jim jemljete denar, kako jim z nabijanjem vse višjih davkov jemljete sredstva za preživetje, in s tem jim jemljete tudi svobodo. Kajti ljudje dostikrat ne razumejo, da če jim vi zvišate davke, vzamete denar, jim s tem vzamete tudi svobodo odločanja o tem, kar so oni sami zaslužili. In s svojo politiko vi ne jemljete ljudem samo denarja, jemljete jim tudi svobodo. Da bi vse to zamaskirali, seveda potrebujete enoten medijski prostor, se pravi, zato si prizadevate za cenzuro in za polastitev, zasaditev krempljev še v tiste zadnje točke, kjer je svoboda javne besede prisotna. Vse to je nesprejemljivo, gospe in gospodje. Nesprejemljiv je ta zakon, ki pomeni smrt pravne države, nesprejemljivo je vaše ravnanje, nesprejemljivo in očitno protiustavno je vaše netenje nestrpnosti, sovraštva, vpitja smrt temu, onemu ali kar vsem povprek. Vse to, gospe in gospodje, vodi Slovenijo stran od Evrope, nas od Evrope oddaljuje. Oddaljuje nas od kvalitete življenja, odvzema nam možnost razvoja in vsega tistega, kar si Slovenija zasluži, da bi Slovenija zadihala s polnimi pljuči, vsak dan obstoja Golobove vlade, njegove koalicije sovraštva, ki je prišla na oblast z vpitjem smrt in s preganjanjem fašizma. No, ko je Putin napadel Ukrajino, je ta iznenada izginila iz vašega besednjaka, pa je bila, še enkrat povem, edina točka, kjer ste se v predvolilni kampanji vsi strinjali, vse stranke koalicije – da boste preganjali fašizem z vsemi sredstvi. Čudno, le zakaj je izginila? Zato ker bi se videlo, kdo je kdo. Ampak treba je malo pobrskati po spominu in potem razumeti trenutek, v katerem smo. In potem je treba razumeti, zakaj predlagate tako rešitev, ki je tako očitno nesprejemljiva z vidika pravne države, pomeni njen konec, pomeni, da vsaka naslednja oblast lahko dela, kar hoče.

dan spomina na žrtve, lahko ugotovimo samo eno: Golobova oblast je totalitarna in ta koalicija je koalicija sovraštva in vodi v totalitarizem in vsak dan, ko obstaja, je izgubljen dan za Slovenijo in čim prej je treba temu narediti konec. Prvi korak, tisti, ki je pred nami, bomo seveda v SDS storili tako, da bomo enotno in v celoti temu zakonu nasprotovali. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona.

V Novi Sloveniji stojimo na stališču, in to je tudi splošno znano, da ima vedno vedno, ko je prekršek izrečen v nasprotju s predpisi, kršitelj možnost, da prekršek po vnaprej predvideni poti izpodbija. Sprejetje posebnega zakona, s katerim bi posegli zgolj v nekatere, nekatere, in to odprte prekrškovne ali sodne postopke, je neustrezen ter lahko odpre plaz novih tovrstnih posegov zakonodajne oblasti, torej nas, državnega zbora, zakonodajne oblasti v konkretne postopke. Ampak ja, obljubljali ste, da boste na nek način rehabilitirali vse tiste, ki so izvajali namenske prekrške, napadali policiste in tako naprej v času epidemije. To ste obljubljali pred volitvami in očitno se je to prijelo. Dobili ste pompozno zmago in zdaj seveda morate to realizirati, pa naj stane, kar hoče. Mi si nismo želeli 13. marca 2020, ko je že bila razglašena epidemija in pandemija, sprejeti oziroma sestaviti vlade, ampak je to bilo nujno zaradi državljank in državljanov, saj je gospod Šarec vrgel puško v koruzo zaradi nesoglasja v koaliciji glede zakona s področja zdravstva in zato ker se je očitno takratna koalicija in vlada ali pa gospod Šarec osebno prestrašil, saj smo že dejansko beležili podatke, kako strahovito se širi smrtonosni virus SARS-CoV-2. Najbrž bo danes kdo razložil, kaj pomeni smrtonosni virus med nami. Vse uredbe in odloke, ki jih je Vlada sprejemala, je sprejemala seveda na osnovi Zakona o nalezljivih boleznih. Na podlagi tega zakona je tudi prejšnja prejšnja vlada, Šarčeva torej, dan po razglasitvi pandemije razglasila epidemijo v Sloveniji, torej 12. marca. Danes bo 190 minut, sem malo minute seštel, gotovo obračunavanja s prejšnjo vlado, ker revanšizem vam pač očitno gre dobro izpod rok. sem se takrat, v tistem času veliko ukvarjal tudi s človekovimi pravicami, bolj točno s temeljnimi pravicami, ki so na ravni Evropske unije urejene z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Ta listina je bila sicer že sprejeta leta 2000, je pravno zavezujoča od leta 2009 in je na podlagi prvega odstavka 6. člena Pogodbe o Evropski uniji del primarnega prava Evropske unije. Kot najvišji pravni akt v Evropski uniji na področju temeljnih pravic se sicer ne imenuje ustava, a njeno vsebino in veljavo ter pravno moč lahko primerjamo z ustavo. Evropski ustavni pomen ji je priznalo tudi Sodišče Evropske unije v Luksemburgu. Lahko govorimo torej ali pa tudi o magni carti ali naši bibliji glede naših pravic. Listina vsebuje pravice, svoboščine in načela, po navadi uporabljamo kar skupen izraz temeljne pravice. v tej listini je v 35. členu zapisano tudi varovanje zdravja, varovanje zdravja oziroma varovanje življenja. Za mene osebno, za Novo Slovenijo je to ključno. Je to ključno. Kaj je pa največja vrednota? Za nas v Novi Sloveniji zdravje in življenje. Prebral sem takrat tudi nekaj razprav relevantnih ljudi, Slovenk in Slovencev, ki so imeli kdaj tudi kakšne pomembne funkcije v evropskih institucijah in jim zato zaupam. Ker če ne bi bili relevantni, kompetentni, ne bi prišli tako visoko, do teh institucij. Ko se tu sklicujem na temeljne pravice, določene z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, potem imam občutek, da ta zakon ni evropski. Lahko mu rečemo, da je pa balkanski. Ključno in za zaključek. Res, v času koronakrize so bile nekatere omejitve temeljnih pravic, prišlo je do trka več temeljnih več temeljnih pravic iz Listine, če hočete. Kdo pa naj zdaj sodi, kdo naj zdaj tehta, katera pravica je tu pomembnejša ali katera je manj pomembna, ko gre za trk več pravic? Ali so bile vse utemeljene in posegi sorazmerni, bo pokazal, kolegice in kolegi, čas, saj bodo o tem zadnjo besedo morala imeti so-diš-ča. Sodišča, ne pa parlamenti. Ampak danes se očitno s tem zakonom želi sodno vejo oblasti, sodišča povoziti. Kljub temu da je treba Evropski uniji zagovarjati najvišji možen nivo varstva temeljnih pravic, pa je treba tudi poudariti, da v nekaterih primerih države zagotovijo varovanje temeljnih pravic na ta način, da morajo poseči v nekatere temeljne pravice, da zagotovijo varstvo drugih, v danem trenutku bolj pomembnih pravic. Tukaj, še enkrat, je bilo za nas v času epidemije ključno, da zavarujemo zdravje ljudi, da zavarujemo življenja. Res je, da nikakor ne gre, da bi nam to Žal nam ni. Nikomur ni. Nikomur. Obžalujem, da bo šla danes debata v povsem drugo smer, ne pa neko evropsko smer v kontekstu Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in v kontekstu, da je potrebno, da je naša naloga, vsaj kar zadeva poslance in poslanke Nove Slovenije, da je naša ključna naloga, da zavarujemo zdravje ljudi in življenja ljudi. Hvala lepa, gospod podpredsednik.

Moram reči, da sem ponosna, da sem še del te generacije, praznovali smo ga pod sloganom Bratstvo in enotnost. Tudi danes bi pričakovala nekaj te enotnosti med nami. Ta zakon, ki ga imamo danes na mizi, sledi odločitvi Ustavnega sodišča, ki je bila izdana junija lanskega leta. Odločitev je imela pomembne posledice in je tako razveljavila nekatere dele Zakona o nalezljivih boleznih in vladne odloke, ki so bili sprejeti na podlagi tega. Očitno je takrat postalo jasno, da je takratna vlada sprejela in tudi kršila ustavno pravico državljanov in državljank. Seveda smo Socialni demokrati tudi takrat, jaz kot poslanka, nekako opozarjali, kaj se lahko zgodi, takratno vlado. Želeli smo si, da se sprejemajo ukrepi, ki bodo ustavno sedeli, pa vendarle do tega ni prišlo. Tako smo dejansko dajali tudi pobudo na Vlado za ustavitev prekrškovnih postopkov in sprejetje posebnega zakona, saj smo menili, da ukrepi, ki so se takrat sprejemali, niso imeli ustrezne pravne podlage, pa še česa, niso bili objavljeni tudi ne v uradnih listih. Odločitev Ustavnega sodišča je potrdila naše pomisleke in jasno pokazala, da je bilo takratno delovanje Vlade neustavno in v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije ter načelom pravne države, kljub temu da so nekateri ukrepi morda bili pravilni za zajezitev epidemije. Ampak kljub temu je potrebno poudariti, da bi takratna vlada morala zagotoviti pravilnost in zakonitost postopkov ter vseh predpisov. Na žalost je bilo to spregledano. Namesto prilagoditve zakonodaje in ustrezne ureditve – vsi se zavedamo, tisti, ki smo bili tukaj, delali smo, sprejemali smo zakonodajo, bili smo prisotni, ni nam bil problem kljub vsej epidemiji, ki je takrat pač bila. Moram reči, da v Državnem zboru ne vem, če je bila kakšna okužba, zelo zelo malo, dejansko držali vseh možnih ukrepov, ki so takrat bili. Tako da sprejemanje zakonodaje ni zamrlo in delali smo tako, kot je bilo potrebno. so se namesto prilagoditve zakonodaje in ustrezne ureditve omejevale temeljne človekove pravice zgolj z odloki in vsebinsko praznimi zakoni. To je bil takrat resen resen poseg v naše pridobljene pravice, za katere smo se ali pa so se borili skozi zgodovino. Poudariti želim, da so se prvič po drugi svetovni vojni zgodili tako obsežni posegi v človekove pravice. Vlada bi bila takrat odgovorna za zagotovitev pravilnosti in zakonitosti postopkov, to odgovornost pa so žal zanemarili. Naša dolžnost danes je, da takšne stvari in krivice prejšnje vlade, ki so se takrat zgodile, Kot Socialni demokrati moramo slišati in ponovno obnoviti zaupanje državljank in državljanov v pravo in pravno državo, zato se tudi predlaga ta predlog zakona. Seveda verjamem, da bi morali oblikovati zakonodajo, ki bo preprečila arbitrarnost v času izrednih razmer, in z njo povrniti škodo za izrečene globe. Da se jasno postavijo pravila tudi za naprej, da se upoštevajo ustava in vsi zakoni, ki veljajo. Hkrati moramo zagotoviti tudi ustrezen nadzor in preglednost vladnih ukrepov. Naša prizadevanja za odpravo napak prejšnje vlade ne temeljijo na kritiki in obtoževanju. Postaviti želimo konkretne rešitve in prispevati tudi s svojimi predlogi k boljši zakonodaji, ki bo zagotovila enake ustavne pravice, enakost pred zakoni in pravno varnost državljank in državljanov. Čaka nas velika odgovornost, da se spopademo z vsemi izzivi, ki so se pojavili v času epidemije – upam, da takšne epidemije ne bo več – ter da se tudi postavijo pravi temelji za prihodnost,

nikoli več in da bomo ohranili integriteto ter verodostojnost našega pravnega sistema. Današnja razprava bo prispevala in podala ideje, verjamem pa, da bo v nadaljevanju postopkov še vrsta poti oziroma idej, ki bodo šle v smeri pravičnejše in ustavno temelječe družbe. Zakon, ki ga imamo v obravnavi, bom podprla. Hvala lepa. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Miha Kordiš, ki pa ga ne vidim v dvorani, zato dajem besedo gospodu Andreju Hoiviku. Izvoli. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Najprej se bom odzval na uvod kolegice Muršič, da je dan mladosti. Ni dan mladosti, spoštovani, to je bil praznik spomina na rojstvo diktatorja Tita, ki je pravzaprav bil rojen 7. maja. Povem en primer, ko ste že začeli tak uvod. Pred 78 leti so na ta dan v moji rodni Škofji Loki odjeknili streli. Domačini so mislili, da praznujejo Titov rojstni dan, v resnici pa so pobili več deset domačinov, in to so bile povojne žrtve komunističnega režima. V resnici pa je danes žalosten dan za 99,5 odstotka državljanov in državljank Republike Slovenije. Danes je žalostni dan za vse, ki so spoštovali ukrepe vlade, ki je nastopila oblast, ko ji ni bilo potrebno, ko je pogumno prevzela vajeti v času najhujše krize po drugi svetovni vojni. Kje ste bili Socialni demokrati? Kje ste bili? Kje je bila Levica? Svobode še ni bilo. Socialni demokrati ste vrgli puško v koruzo, čez dva meseca zamenjali

Hvala lepa, podpredsednik. Res še enkrat velika zahvala veliki večini Slovencev in Slovenk, ki so se držali ukrepov, ki so spoštovali odloke, ki pa so bili žal res predpisani in vzpostavljeni na protiustavnem členu Zakona o nalezljivih boleznih, ki, ne boste verjeli, ga je sprejela koalicija, v kateri so bili Socialni demokrati. Za 0,5 odstotka državljanov in državljank pa lahko rečemo, da je danes »it's payday, boys« oziroma dan plačila, spoštovani. Premier Golob je v ponedeljek dejal, navajam: »Otroci so nas v otroškem parlamentu, ki je potekal v tej dvorani, podučevali o tem, da jim moramo dati zgled, in če želimo preprečevati medvrstniško nasilje, se moramo začeti mi temu primerno obnašati, in če želimo mi preprečiti širjenje sovraštva po spletu in po digitalnih kanalih, se moramo mi z zgledom temu odpovedati prvi.« Konec navedka. Pa pojdimo dve oziroma tri leta nazaj, bilo je tudi blizu 25. maja, naslov na Sio.net: Vladna koalicija opoziciji ponuja roko sodelovanja. Ne boste verjeli, diktator Janša, kakor ga vi imenujete, je ponudil roko sodelovanja Socialnim demokratom. Kaj je rekla Tanja Fajon? »O, mi pa ne bomo sodelovali, ker bomo dve leti nagajali in težili in potem bomo vračali globe!« Ja, to je bilo stališče Socialnih demokratov, spoštovani! Sramota, sra-mo-ta! Sramota … / Kolegica Hot, ja, kar smejte se, to je tragikomično. Tragikomično. Zakaj niste vi Tanji Fajon predlagali, da bi Socialni demokrati enkrat za spremembo nekaj dobrega naredili za državo in pomagali vladi Janeza Janše, da bi lažje prebrodili to krizo, ki ni bila ne leva ne desna ne partizanska ne komunistična ne domobranska ne fašistična in ne nacistična? Zakaj niste? Ste se kdaj s Tanjo Fajon usedli, ste ji predlagali, kolegica Hot, to, ali pa kolegica Muršič? Ne, niste. Ker ste vedeli, da če boste nagajali, če boste povzročali zmedo, boste potem lažje prišli na oblast. In zdaj imate to oblast, ki ni časti vredna, ker veste, kako ste prišli na to oblast. smem. Kar se tiče samega zakona, tako kot je kolega Grims v uvodnem stališču dejal, absolutno v Poslanski skupini SDS temu nasprotujemo, pa ne zaradi stališča, da ni pravici zadoščeno, ampak zaradi tega, ker obstaja, veste, Zakon o ustavnem sodišču. In ne boste verjeli, da ta zakon – upam, da ga spoštovana ministrica Švarc Pipan pozna kar v dveh členih omogoča vse, kar vi zdaj s tem zakonom pravzaprav dajete. Ja, 45. člen. Citiram: »Protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise ali splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, ustavno sodišče odpravi ali razveljavi.« Kolikor vem, je Ustavno sodišče odpravilo oziroma predlagalo Državnemu zboru, da se odpravi protiustavni člen v Zakonu o nalezljivih boleznih, in to je parlament tudi želel narediti – a spet smo imeli Socialne demokrate, spet smo imeli Levico. Ja, spet smo imeli vas, ki ste seveda vpili, da boste šli na referendum, če bo ta zakon noveliran, in ste spet nagajali, zopet, tako kot ste delali celi dve leti in pol. No in potem imamo še 46. člen Zakona o ustavnem sodišču in citiram drugi odstavek: »Spremembo oziroma odpravo posamičnega akta iz prejšnjega odstavka lahko upravičena oseba zahteva v treh mesecih od dneva objave odločbe ustavnega sodišča, če od vročitve posamičnega akta do vložitve pobude ali zahteve ni preteklo več kot eno leto.« Torej, po domače, da poenostavim: vsak je imel možnost dobiti nazaj pravico, zadoščenje, ko je Ustavno sodišče razveljavilo ta člen tega zakona, ki ga, kot sem povedal že uvodoma, ni sprejela Janševa vlada, ampak leva vlada, v kateri so sodelovali Socialni demokrati, sicer takrat še pod ZLSD, se mi zdi, da je bilo tisto ime, ali nekaj podobnega, drugo ime so imeli. Tako da danes je res žalosten dan za večino državljanov, za večino podjetnikov, tudi za večino mladih, ki so imeli šolanje na daljavo, kar vemo, da je bilo težko za njih, za učitelje, za njihove starše. In ja, tudi sam se lahko posujem s pepelom, Vlada je delala tudi napake, zagotovo. Ampak ponudila je roko sodelovanja, ponudila je, dajmo prebroditi to krizo, ki je ni ustvaril Janez Janša, dajmo jo prebroditi skupaj, vi pa ste politikantsko zavračali pogovore na Brdu, vi ste politikantsko še svojega predsednika države Boruta Pahorja, ko je predlagal, da bi se res uskladili glede teh vprašanj, skoraj imenovali, da je že on fašist, da je že on nacist, da že on kolaborira z Janšo in tako naprej. To ste delali. In potem klasičen spin, ki ga poznamo v Sloveniji, pred volitvami, tri mesece pred volitvami se pojavi nova stranka z imenom Svoboda in dobi rekordno število sedežev v parlamentu. Levica skoraj ponikne, seveda, iz zgodovine pa se izbrišeta dve stranki, Stranka Alenke Bratušek in Lista Marjana Šarca, kot da še tega scenarija Slovenija ni videla nikoli prej. zdaj je zelo priročno, ker jaz kolegom iz Svobode ne morem očitati, ker jih pač ni bilo v parlamentu. Ampak res zanimivo pa je, da je zakon predlagala ministrica Švarc Pipan iz Socialnih demokratov, katerih podmladek je, namesto da bi pomagal, imel čas saditi zastavice v Tivoliju in politikantsko obračunavati z vsemi zdravniki, ki so se trudili ohranjati življenja v Republiki Sloveniji. Takega podna ni Slovenija doživela v svojih 32 letih svoje samostojnosti. To je bilo politikantstvo, to je bilo nasilje, nasilje nad zdravstvenim kadrom, nad vsemi, ki smo delali za to, da bi epidemija čim hitreje izzvenela, da bi država lahko zaživela naprej. Zaradi tega, kar sem povedal v teh slabih 10 minutah, absolutno nasprotujem sprejetju tega zakona, ki je predvsem populističen. Predvsem pa vam bodo ploskali v glasu ljudstva, ploskal vam bo Jaša Jenull, ploskala vam bo Nika Kovač, pravzaprav pa vam ploskajo že sedaj, ko se sestajajo z ministri, ministricami vlade, ki je pravzaprav zrasla na izkoriščanju največje zdravstvene in ekonomske krize po po pandemiji leta 1918. Zelo žalostno, zelo zelo sramotno. Hvala lepa.

jasno in ozko določena, govorimo o zakonu, ki ga je predlagalo Ministrstvo za pravosodje, in govori o covid prekrških, ki so bili izdani na podlagi neustavnih odlokov, ne govori pa o Socialnih demokratih pa o Tanji Fajon pa o Hotovi in tako dalje. Niti ne ne vem, zakaj je kolega moral iti tako daleč in razžaliti tako mene kot kolegico, tako da se počutim zelo osebno razžaljena. Osebno mi je pa tudi žal, da kolega ni nikoli doživel dneva mladosti pa ne ve, kakšni veselje in enotnost in solidarnost so takrat bili, in na to se je kolegica Bojana

vlada vzpostavljena tako, da ni bilo ene besede razprave, ker smo se zavedali krize. Mi smo se zavedali zdravstvene krize, v katero smo takrat vstopali, in smo se vsi odpovedali razpravi, ker smo si želeli, da se nova vlada čim prej vzpostavi. Če to ni konstruktivno delovanje, jaz ne vem, kaj je. Ampak v trenutku, ko sta se začeli arbitrarnost in samovolja, smo pa ukrepali. Nismo bili nesramni, nismo bili nagajivčki, razpravljali smo v tej dvorani in opozarjali, da so odloki neustavni, opozarjali, da so ukrepi nesorazmerni. Lepo prosim, naj se ga opomni, ker je bila kršitev poslovnika, ker je razpravljal o točki, ki ni bila na dnevnem redu, o zadevah, ki niso na dnevnem redu. Ne Tanja Fajon ne Socialni demokrati ne Levica ne Bojana Muršič ne Meira Hot niso na dnevnem redu, zakon o covid prekrških je. Hvala. Hvala za vaš postopkovni, ki ni bil postopkovni. Jaz kolega Hoivika ne bom opozoril, ker ni nič iz teme zahajal, je na nekoliko širši kontekst

Najprej. Kolegica Hotova je že kar nekaj stvari nanizala. Prvič. Socialni demokrati nismo vrgli puške v koruzo. Bili smo konstruktivni partner, takrat ko se je sestavljala vlada. To vaše kolegice in kolegi predobro vedo. Vas takrat tukaj v Državnem zboru ni bilo. Nadalje pa moram reči, da sem dobila odziv s strani svojih staršev, ki sta zgrožena nad vašo izjavo, ki ste jo podali.

Zgrožena sta. Kako si lahko vi kot mlad poslanec, ki ste rojeni v Sloveniji, dovolite to, da govorite o preteklosti, o kateri na koncu koncev lahko govori samo zgodovina? Kako si lahko to dovolite? Kako si lahko to dovolite? Danes je veseli dan in še zdaleč ne žalostni dan. Veseli dan je pa zato, ker ni več prejšnje oblasti. Hvala.

Morda bi bilo boljše, če bi se začeli pogovarjati o vsebini zakona in o tem, zakaj smo tukaj. Če bi zavrteli čas nazaj na začetek epidemije, bi se morda lažje razumeli. Jaz se začetka epidemije zelo dobro spomnim. Bilo je težko in bili smo vsi zbegani, tudi strokovnjaki, žal. Vlada je bila pred neverjetnim izzivom. Zadnji takšen primer pohoda smrtonosnega virusa se je zgodil v prejšnjem stoletju, ko smo doživljali špansko gripo. Zaradi tega se je bilo treba odločati hitro, in hitre odločitve niso nikdar vse dobre in stoprocentne. Ampak če izhajamo iz stališča, da je naloga države, da zaščiti ljudi, in če je pravica do zdravja temeljna pravica ljudi, potem je Vlada ukrepala prav. Sama sem bila kot direktorica občinske uprave, bi lahko rekla, odgovorna za implementacijo marsikaterega ukrepa, ki je bil pripravljen za lokalno raven. Spomnili se boste, vrtci, šole, varstvo otrok, brisi, zdravstveni domovi, cepljenja, domovi starejših, nabava zaščitne opreme. Spomnim se klicev, kje lahko nabavimo zaščitno opremo nihče ni vedel, kje. Veste, kaj smo ljudem rekli? To, kar so rekli strokovnjaki: če drugače ne gre, vzemite šal in ga dajte čez usta in čez obraz. Zdaj se nam zdi to s triletne časovne distance smešno, takrat je bilo morda edino, kar je bilo pri roki. Z medicinskega stališča lahko rečem, da se z vsemi ukrepi nisem strinjala, nekateri so bili nesorazmerni, kot je bilo recimo nošenje mask zunaj meje med občinami, toda glejte, kot sem že rekla na začetku, tudi zdravniki so se učili. Gledali so, kaj se dogaja v soseščini, in zavedali so se samo enega – da imajo ogromno odgovornost, da zaščitijo življenja ljudi. Zaščita življenj ljudi je šla čez ukrepe in te ukrepe so podpirali pomembni strokovnjaki. Jaz bom omenjala strokovnjake, ne politikov. Dr. Ihan, zame največja avtoriteta na področju imunologije, rekel je: upoštevajte ukrepe. In še več, razložil je, zakaj jih upoštevajmo. Dr. Strle, prof. Strle, velik epidemiolog, gospa Alenka Kraigher, doktorica, profesorica, epidemiologi, s katerimi sem osebno sodelovala, kako jim ne bi zaupala? Vedno sem poskušala svojim sodelavcem in vsem, s katerimi sem se srečala, razložiti, zakaj so ukrepi pomembni. To je poskušala delati takrat stroka in to je poskušala delati takrat Vlada. Če bi se vsa politika, ki je takrat sedela tukaj v Državnem zboru in tudi na Vladi, zavedala, kako so oči ljudi uprte v njo, bi se manj pregovarjala pa bi več sodelovala, si ne bi nagajala, ne bi grozila ljudem. Vse to se je dogajalo – na obeh straneh. Ampak hvala bogu, prevladala je pamet, prevladala je stroka in navsezadnje, kot sem že enkrat rekla, narava nas nikoli ne razočara, v dveh dobrih letih vse viruse premaga narava oziroma se sami premagajo, in tako smo k sreči to epidemijo končali. S preveč preveč žrtvami, ampak za zdaj je za nas zgodovina. Zato se mi zdi, da ni pravi način, da zdaj te ukrepe pravzaprav izpodbijamo tako, da sprejemamo ta zakon. Ker ne pošiljamo pravega sporočila ljudem, ne podpiramo stroke. Meni osebno se zdi, da je ta zakon na nek način tudi nezaupnica stroki, tej stroki, o kateri sem govorila. Zato mi je žal, da ga boste danes sprejeli. Spomnila bi vas rada, da so razvite države imele velike težave, da so razvite države, če govorimo o evropskih državah, sprejemale podobne ukrepe kot pri nas, da je Avstralija kot otok, ki ima boljšo lego, kjer lahko nadzira prihod ljudi, uporabljala enake, podobne ukrepe, zato ker so znali politiki prisluhniti stroki. Prepričana sem, da se je tudi prejšnja vlada trudila. Tudi če je kdaj naredila kakšen komunikacijski zdrs, ji je, tri leta nazaj, treba oprostiti pa opozoriti, naj se to več ne dogaja. Toda s tem zakonom se mi zdi, kot pravim, da ne pošiljamo pravega sporočila ljudem in tudi ne pravega sporočila medicinski stroki, vsem zdravnikom in zdravnicam, vsemu medicinskemu osebju, ki nas je noči in dneve reševalo in je prav, da se mu tudi danes zahvalimo. Zato iz vseh razlogov, ki sem jih povedala, v Novi Sloveniji ne in tudi sama tega zakona ne morem podpreti. Hvala lepa.

Ko smo prejeli v obravnavo ta zakon, zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, ki so bili izrečeni v času veljavnosti ukrepov zoper širjenje covida-19, sem bila dejansko res res vesela. Rekla sem si nekako takole: bravo mi, tudi zato, ker se je to dogajalo, kar se je dogajalo v času epidemije covida-19, smo se mnogi odzvali klicu državljank in državljanov in stopili na pot politike. In danes smo tukaj v parlamentu in delamo tudi stvari, ki se nanašajo na takšne nepravičnosti, ki so se zgodile. Tukaj smo, da se takšno maltretiranje ljudi, takšno poneumljanje ljudi in norčevanje iz ljudi nikoli več ne zgodi. Kolikokrat sem bila priča, ko smo se pogovarjali s sodelavci, z družinskimi člani pa se spraševali, do kdaj, kaj je naslednji korak, v kakšni državi živimo, kdaj se bo to nehalo. Težko je bilo, ja. Omejitve na občine, regije, najdlje trajajoča policijska ura, zaprte šole, to je bilo pri nas res v takšnem obilnem obilnem obsegu. V trgovinah smo hodili mimo tekstilnih izdelkov, da smo prišli do kruha, mleka, ki ga je bilo dovoljeno prodajati, verjetno so bili na drugih artiklih pa virusi. Ne vem, še danes mi ni jasno, zakaj je del blaga v prodajalnah bil v prodaji, del pa ne. Nošenje mask pri športni vzgoji, med rekreacijo. To so bili res ukrepi, ki so bili nesorazmerni. Sedeli smo, ker druženje je bilo pomembno in je vedno pomembno. In ko smo tako sedeli na terasi, ko je potem že bilo odprto, na varnostni razdalji z maskami – res je bilo, komično komično je bilo, ja. In smo čakali potem inšpektorja, da je prišel mimo, in če smo imeli masko na glavi, mogoče bili celo pohvaljeni, sicer pa oglobljeni, ker opozoril gospoda Kacina nismo spoštovali. Veliko let sem delala kot inšpektorica na terenu in še nikoli, ampak res nikoli se mi moji bivši sodelavci niso zdeli tako ponižani, tako izrabljeni za te neumnosti. V bistvu sem res, prav trpela sem z njimi, ko sem to vse skupaj gledala, v kakšnih delovnih razmerah so delovali, s kakšnim pritiskom so se srečevali, na kaj vse so naleteli ob opravljanju nadzora. Bili so razčlovečeni. Zjutraj so brali ponoči sprejete odloke, si jih tolmačili različni inšpektorati, različni inšpektorji vsak na svoj način, se ukvarjali s tem, kdo kam lahko stopi, kdo je za kaj pristojen. ko tudi to ni več delovalo in ko je bilo potrebno represijo še stopnjevati, so pa itak vsi vstopali povsod in si podajali drug drugemu kljuko in nadlegovali ljudi, ki so bili do takrat zaprti, potem pa so v nekem trenutku lahko odprli pod tako striktnimi, nesorazmernimi ukrepi. Ali si vi predstavljate, kako nizkotno je bilo takšno delovanje za njih? To so konec koncev fakultetno izobraženi ljudje, ki bi morali skrbeti za zaščito potrošnikov pred goljufijami, pred prevarami, poskrbeti za pravilno in pošteno zaračunavanje oziroma obračunavanje davkov, skrbeti za naše okolje, pa so si podajali kljuke in hodili po terenu in iskali ljudi, ki so bili morda brez maske. Veste, ko so inšpektorji naleteli v prodajalnah na mladino, ki se je z njimi prerekala, da itak vsi prekrški ne bodo veljavni, ker je Zakon o nalezljivih boleznih v delih neustaven,

je o tem takrat govoril tudi Informacijski pooblaščenec. Ampak saj vsi vemo, dokler je bil odlok v veljavi, dokler ni bil razveljavljen, je veljal in potrebno je bilo upoštevati, pa četudi neumnosti, ampak bilo jih je treba upoštevati. Veste, inšpektorji so večkrat rekli, saj večinoma le opozarjamo, ampak nikoli pa ne vem, kdo je za menoj, kdo me bo videl, da sem samo opozoril in ne izrekel globe. Ker veste, vprašanje, kaj bi se zgodilo z inšpektorji ali pa policisti, ki ne bi izrekali glob pa bi danes bil na Vladi nekdo drug. Bali so se za službe in to so odkrito tudi marsikdaj povedali. Potem ni bilo druge kot izrekati globe za prekrške državljankam in državljanom, ki so posedali na terasi, ki so na zraku morda jedli rogljiček, ki so mirno protestirali. Ja, takšni ljudje so dobivali globe. V obdobju epidemije, saj to smo že takrat govorili, to ni nič novega, je dejansko prišlo do pretirane uporabe kazenskopravne represije, kar je bilo ugotovljeno tudi z analizo pravnih podlag. Ta zakon je dobro premišljeno pripravljen in pred tem narejene temeljite analize. Tudi Ustavno sodišče je v sedmih odločbah kot protiustavne označilo različne odloke ali dele odlokov, ki jih je sprejela takratna Janševa vlada. Sprejetje današnjega zakona ima tako velik pomen. Želimo povrniti zaupanje v načelo pravne države, želimo slediti 2. členu Ustave. Načelo zaupanja v pravno državo je bilo v času od 12. marca 2020 do 30. maja 2022 temeljito porušeno. In še nekaj. Vaša vlada – in na to so vas opozarjali številni strokovnjaki s pravnega področja – je imela možnost predlagati nujne spremembe in dopolnitve Zakona o nalezljivih boleznih, kar bi bilo potem po vsej verjetnosti sicer legitimno in bi se lahko ukrepalo, čeprav, v redu, ukrepi so bili pač, kakršni so bili, ampak če bi to spremenili, bi lahko ukrepali in izrekali tako želene globe nedolžnim ljudem. Tega niste izvedli, ker vam je bilo tako enostavneje. V času covida je že takrat naša sedanja predsednica države Nataša Pirc Musar večkrat opozorila na problem lahkotnosti vladanja z odloki. Ja, to je bil problem. In bilo je enostavno za vas. A nihče ni takrat nje poslušal, upošteval pa sploh ne. Z velikim veseljem in pomirjeno bom danes glasovala za ta zakon, ki bo uredil vsaj področje glob, ki so bile nezakonito izrečene. izrečene. Nihče pa nam žal ne bo vrnil obdobja, ko je bila pravna država ugrabljena, ko so bile kršene temeljne človekove pravice in svoboščine, ko je bilo spoštovanje do ljudi na najnižji točki, norčevanje iz ljudi pa na najvišji točki. Zakon bomo danes dobili. Že eno leto pa dokazujemo v tem parlamentu, da smo tukaj dejansko zato, da branimo pravno državo, da branimo temeljne svoboščine in pravice, se borimo za svobodo govora, za svobodo medijev, da enostavno želimo svobodno in varno državo,

Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim kolegom in seveda ministrici ter gostom z ministrstva! Najprej bom prebral, za kaj danes gre: zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Ste ga slišali? Vedno bolj porazni naslovi zakonov in seveda vedno bolj nerazumljivi zakoni, to je to, kar imamo danes na mizi. Takšni zakoni prinašajo nov nered in nove nepravice. nepravice. Če gremo še k temu, da se s tem, kar se danes dogaja, zagovarja huliganstvo, razbijanje. Torej vsak, ki je bil dejansko oglobljen, se je lahko na prekršek pritožil in izpodbijal svoj prekršek in se izognil globi. Če tega ni naredil, povejte mi, katera država v Evropski uniji po epidemiji covida in prekrških, ki so bili takrat uveljavljeni, in ljudje, ki so bili oglobljeni, katera država v Evropski uniji masovno vrača, skupinsko vrača globe. Katera? Zaradi tega pravim, da smo mi spet neki eksperti, in na žalost ne morem drugega reči, kot da je dejansko proti tistim, ki so se držali reda, ki jih je bilo več kot 95 %. Najmanj spoštovanja pravil in reda je bilo v glavnem mestu, in sicer v Ljubljani. Kako je to izgledalo pa tisti, ki smo bili v zboru, dobro vemo. In sicer takole. / pokaže zboru/ Slika kaže poslance med delom, leto dni maske na obrazih. Na drugi strani je pa slika protesta pri PKP10, in sicer na sliki množica ljudi brez vsake maske. In potem so še ti isti ljudje, ti tisti ljudje so potem, recimo mladina malo, pred galerijo in seveda pivo teče v potokih, potem druga mladina po parkih in tako naprej. Se pravi mimo vseh pravil potem še naprej malo neprijavljenega O tem govorimo. In kaj bi vi, spoštovana vlada, naredili v tem primeru? Pokušajte se postaviti v kožo takratne vlade. No, seveda, moram tudi sam ponoviti, na sliki je v maski tudi eden od poslancev, mojih kolegov iz prejšnjega mandata, ki je danes državni sekretar. To vse kaže neko sliko, kaže neko sliko, kako se mi držimo reda in kakšne potem mi dajemo našim državljanom signale, kako naj se oni držijo reda, takrat ko mi ta red dejansko zahtevamo. Še tole morda.

Ali se bo dejansko s tem zakonom, s tem ukrepom tudi umaknilo globe tistim, ki so sežigali po mestu? Ali se bo umaknilo globe tistim, ki so napadali policiste in novinarje, tepli novinarje? V vsaki V vsaki vojni, bom rekel, so tudi žrtve, meni je žal, da se moram tako izraziti, morda je bila narejena tudi kakšna napaka in je seveda pravica vsakega posameznika, da bi se pritožil na globo, ki ni bila upravičena. Ampak glejte, Zakon o nalezljivih boleznih je trajal 26 let, dokler v času velike državne epidemije, ki se ji reče SARS-CoV-2, pride do tega, da Ustavno sodišče reče: tako, ta zakon je pa neustaven. Po 26 letih, ravno sredi, če rečem po domače, epidemije, ali pa, če se izrazim, sredi vojne, tako, sedaj pa ne moreš uporabljati nečesa, s čimer bi ti obvaroval ljudi. Gremo še naprej. Dejansko imamo, umrlo je zaradi epidemije, podatki so iz februarja, marca 2022, na svetu 5,9 milijona ljudi, pri nas je bilo takrat več kot 3 tisoč smrti. Ljudje, varovali smo življenja svojih državljanov. Moji prijatelji so umrli, eden najožjih sorodnikov je bil v bolnišnici mesec in pol na predihovalniku in tako naprej. Kaj bi vi naredili v tem primeru? Ali bi vi, če bi bili na Vladi, zagovarjali ta nered ali bi poskušali na nek način zavarovati svoje bližnje pred smrtjo? Še enkrat. Lepo prosim, poskusite se postaviti v vlogo prejšnje vlade, kako bi vi naredili to, da potem dejansko ne bi prišlo do dodatnih smrti. Bil je en primer, ko je dejansko aha, tega niste naredili v redu, to je protiustavno, ne smemo se gibati skozi občine, po drugi strani pa je prišlo do tistih zastavic v parku, koliko ljudi nam je umrlo. To je enako, kot če bi, ne vem, doma oče zaradi neke neumnosti, ne velike, namazal otroka po riti, potem pa bi ta otrok umazal posteljo, ker beži pred njim, potem bi ga še pa enkrat namazal po riti zaradi tega, ker je umazal posteljo. To je takšen banalni primer. Najprej rečete ne, nobenih ukrepov, potem pa, zakaj vam je umrlo 3 tisoč ljudi. Tukaj med nami so seveda danes tudi takšni, ki so bili med temi anticepilci. In ti anticepilci so postavili na žalost to vlado. Med tema dvema vladama, prejšnjo in današnjo, v eni se je zagovarjal red, v tej pa se pač zagovarja popolno liberalno vrednoto. Tako da bom rekel, upam, da ne pridete do anarhije, in upam tudi, da se vam ne zgodi bumerang. Kajti lahko pride nova epidemija. Lahko. Lahko pride dejansko do novih protestov. Lahko. Na primer združijo se ti kmetje pa ti upokojenci pa ti zdravstveni delavci, pa imate na ulici toliko in toliko ljudi, pa epidemijo imate. Kako bi vi pri tem ukrepali? Lahko se vam vrne. In tudi če boste sedaj dejansko pokazali, da nihče več ne rabi plačevati kazni, potem ne vem, kako boste zagotavljali red vnaprej. Še enkrat. želim vse dobro, ampak verjamem, da bi se lahko teh 5 milijonov 700, kolikor smo nekako rekli, da bi lahko bilo stroškov – 1,7 milijona plačanih glob pa se bo vrnilo v primarnem planu. Glejte, 1,7 milijona, recimo okvirno 2 milijona, 2 milijona bi se lahko porabilo za tako slabe ceste na Štajerskem, za varovanje življenja naših najmlajših šolarjev, kjer ni avtobusnih postajališč. Lahko bi se namenilo, ne vem, da se preplasti kakšno cesto pa da se križišče uredi, ker je strašansko nevarno in prihaja na tem križišču do preveč nesreč. Lahko bi se pomagalo tem, ki so bili v poplavah, s tema 2 milijonoma. Lahko bi se zgradilo 200 hiš na Štajerskem ali v Prekmurju. Lahko bi se z 2 milijonoma tudi zgradilo tista stanovanja, na katera čakamo, recimo 20 manjših stanovanj v mestih in tako naprej. Še enkrat, lahko bi se temu kmetu, ki mu je zgrmel vinograd v dolino, pomagalo, lahko bi se temu, ki se bo izselil iz hiše zaradi plazu, temu bi se pomagalo, namesto da se za neumnosti vrača, tistim, vrača, tistim, ki so delali prekrške, se vrača globe. Še enkrat pravim, seveda ni mogoče, da bi tole pameten človek danes podprl. Ni mogoče, da bi tole podprl pameten človek. Naše stališče, kot sem že rekel, je, da imamo imamo ukrepe, ki so seveda po določenih členih bili presojeni od Ustavnega sodišča kot neustavni, ampak ker drugih pa primernega zakona nismo imeli, smo se seveda z nekimi, bom rekel, pravili, z nekimi ukrepi, zakoni PKP dejansko držali tega, da zaščitimo čim več življenj, danes pa boste vi to potolkli. Hvala lepa.

namenjena popravi krivic in današnja seja je namenjena temu, da našim državljankam in državljanom v resnici povrnemo zaupanje v pravno državo. Kolega Hoivik je danes rekel, kako Socialni demokrati v prejšnjem mandatu nismo bili tovariški, ampak rušilni, nagajivi in tako dalje. Socialni demokrati smo vselej spoštovali ustavo in zakone, Socialni demokrati smo spoštovali naše državljanke in državljane. Ko se je zgodila covid kriza, torej ko se je v tej državi prvič zgodila prva epidemija, če se malo vrnemo v te čase, smo sedeli v tej dvorani ob konstituiranju nove vlade. Predaja te oblasti je bila brez ene same razprave. Koliko razprav v preteklih letih v Državnem zboru ob imenovanju nove oblasti se je zgodilo brez kakršnekoli besede? Bili smo konstruktivni, mudilo se je, vedeli smo, da se mudi z vzpostavitvijo nove oblasti, in smo jo tudi v tem kontekstu predali. Ampak glej ga, zlomka, dan, dva za tem si ta ista oblast primarno dvigne plače pa si primarno določi najvišje možne razrede. Poskrbelo se je najprej za sebe, nato za državljanke in državljane. Torej, že ob samem konstituiranju so se izkazali ne preveč dobronamerni nameni. Pa smo vseeno upali in si želeli, da se ne bo zgodila zloraba oblasti, kar se rado zgodi ob nastopu kakršnekoli krize, zdravstvene krize, ki nato lahko preide recimo v gospodarsko krizo in tako dalje. Ustava je zelo jasna v tem kontekstu, kdaj je dopuščeno omejevanje človekovih pravic in svoboščin. Zelo pomemben je test sorazmernosti, zelo pomembna je legitimnost, legitimni cilji in da se v čim manjši meri v resnici omejujejo človekove pravice in svoboščine. Zgodilo se je nasprotno. Zgodilo se je, da so se predpisovali zelo nelogični ukrepi, kot je rekla kolegica danes, nošenje maske na prostem, pa čeprav se sam sprehajaš ob morju in prav nikogar ne moreš okužiti ali biti okužen. Torej, popolnoma nelogični ukrepi so se dogajali. Nekdo je sedel na Prešernovem trgu, jedel rogljiček, ker se je vmes hotel spočiti od dela, in je dobil za to globo. Ne morejo biti ukrepi za represijo lastnega naroda, za to, da se vam ne upirajo, ne morejo biti ukrepi za to, da se omeji pravica do mirnega zbiranja, ki je ustavna kategorija. Vam je ta danes omogočena, ko se zbirate na tem istem trgu, nihče vam je ne omejuje. Zakaj se polemizira, ali je bil kolega iz SD v prejšnjem mandatu, današnji državni sekretar na protestu? Ima prav, da je bil. Izrazil je svojo državljansko dolžnost, izrazil je solidarnost z državljankami in državljani, izrazil je solidarnost z vsemi nami, ki smo v tem parlamentu opozarjali, da so odloki neustavni, da je Ustavno sodišče velikokrat v teh dveh letih razveljavilo določene ukrepe ministrov, da ste naredili izjemno škodo otrokom s posebnimi potrebami, ko ste jim omejili pravico do šolanja. Še dandanes plačujejo to, kar ste vi takrat naredili. To ni zato, da ste omejili, da ste reš… In to vse skupaj pod krinko reševanja življenja ljudi. Za vse je bilo izgovor reševanje življenja ljudi. Zavedam se, da je bila na vas velika odgovornost, ampak tej odgovornosti ste se vi absolutno izneverili. Niste je upravičili, niste upravičili zaupanja ljudi. Vi ste tako razmajali temelje vladavine prava, da bomo vrsto let rabili za to, da v resnici povrnemo zaupanje ljudi. Današnji zakon je prvi korak. Če država naredi krivice, je dolžna te krivice odpraviti. In tu so se zgodile krivice. Sami bi že takrat morali sprejeti ustrezno zakonodajo, ampak spomnim se, ob različnih odločitvah Ustavnega sodišča, na primer, ko je odločilo, da morate, ko izdajate odloke, zelo jasno testirati, ali so ti upravičeni, legitimni, jih objavljati v Uradnem listu, kot je kolegica rekla, ste se v posmeh pravu v bistvu vsak teden dobili na seji Vlade pa češ odločili, še vedno so upravičeni. V resnici brez strokovne presoje, ker vam je že takrat stroka govorila, da najbrž omejevanje gibanja na način, kot ste ga vi takrat omejevali, v resnici ne preprečuje širjenja bolezni. In to se je potem videlo! prvem valu so v resnici, se lepo spomnimo, državljanke in državljani zelo spoštovali ukrepe. Ampak ko ukrepi postanejo nelogični in ko se ljudje začnejo spraševati, zakaj so moje človekove pravice in svoboščine tako omejene, saj pa vendarle to ne preprečuje širjenja bolezni, so se pa seveda začeli upirati zoper neustavne ukrepe, neustavne odloke in zato je današnji zakon edino pravično povračilo državljankam in državljanom, ki ste jih zaznamovali za vse življenje. Hvala lepa in seveda bom zakon podprla

besedo. Antični modrec je nekoč dejal, da bolj ko se bliža konec imperija, bolj nori so njegovi zakoni. V našem primeru so to odloki, na stotine odlokov, s katerimi je bivša vlada zganjala hudo represijo, pretirano represijo, pravzaprav zganjala eksorcizem nad lastnim narodom in nad tistimi, ki so pokazali količkaj kritike do tega režima. Pod krinko, da gre za obvladovanje epidemije in za zaščito zdravja in varnosti občanov in ljudi in državljanov. Tisoče in tisoče postopkov, sproženih proti ljudem, proti ljudem, ki berejo ustavo, ki malicajo med službo, ki jedo rogljičke na ulici, ki mirno protestirajo, brezdomcem, ki zunaj v času policijske ure dobivajo globe, ker pač nimajo doma in se nimajo kam umakniti. Ob tem prekomerna uporaba sile, kordoni policije, vodni topovi, spuščanje plina, službeni psi, konjenica, policijska ura, prisilno vklepanje, aretacije mirnih protestnikov, upokojencev,

vojaška vojna letala kot slavospev. Ta zakon ne pomeni smrti pravne države, kot smo slišali od kolega poslanca. Nasprotno, ta zakon jo obuja od mrtvih. Ampak napad je najboljša obramba. Ker vam je zmanjkalo sape. Ker so rohnenje in bes in žalitve edina vaša rešilna bitka, ki se je oklepate. To je vaša diktatura, gospod Hoivik, ne pa Tito, že zdavnaj pokojni. Vaša diktatura in vaš teror in vaši ukrepi. Zato bom zakon podprla, ker odpravlja krivice in rešuje zaupanje v pravno državo, ki so jo med tem zaradi vseh teh ukrepov državljani in državljanke izgubili. Hvala.

Le zakaj imamo potem sodišča, če se politika vtika v njih? Vedno so nas polna usta vladavine prava, danes pa kršite načelo delitve oblasti. Kakšno sporočilo dajete našim državljanom? Delajte kazni, naslednja vlada, ki bo prišla, pa jih bo odpisala. Zakoni so zapisani za vse, ne veljajo pa za vse enako. Dajte se malo zamisliti. Na drugi strani pa se bodo predpisale kazni, nove kazni za kmete, ki protestirajo tukaj v Ljubljani. Se pravi, vsak kmet, ki bo s traktorjem prišel v središče mesta Ljubljana in za to ne bo imel dovolilnice, bo moral za to plačati 160 evrov kazni. Ali se vam zdi to pošteno? Menite, da druga vlada, ki bo prišla, ne bo odpisala kazni za nazaj? Na nek način spodbujate, da se bo začel dogajati nek prekrškovni pingpong. Vsaka vlada sprejme politični zakon o odpisu kazni svojih podpornikov. Dajte mi povedati, ali se vam to zdi normalno. Pri tem pa me vseskozi zanima, kdo se bo zavzel za človeka, ki so ga pri gradnji kanala C0 dobesedno izvlekli z njegove zemlje. Izvlekli z njegove zemlje in bo za to tudi kaznovan. Nekaj vas je bilo zelo glasnih v tem državnem zboru, kako boste prvi dvignili glas, se zavzeli za te ljudi, pa ste danes tiho. Zanima me, kdo bo zagovarjal tega človeka in se postavil v bran njemu. To, kar delate, spoštovana koalicija, enostavno ni pošteno. Kaže pa ta vlada s tem, kako je sposobna in kaj so njene prioritete. Delavnemu narodu dvigujete davke, nižate plače, pri 3 milijardah primanjkljaja pa kršiteljem namenjate 5,7 milijona. To, kar počnete, enostavno ni pošteno.

mislim, da naslednji teden na redni seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, se ne referira na protestnike, kar je bilo v javnosti že povedano in večkrat razloženo. Svojo osnovno razpravo bom segmentiral na dva dela. Začel bom s svojim osebnim pogledom na to, kako sem doživljal proteste zoper vlado Janeza Janše, tiste, ki so se dogajali v okviru petkovih protestov, do tistih, ki so bili potem anticepilski, se ne bi opredeljeval intimno. Na petkove proteste sem večkrat tudi sam šel. Priznam. Nimam te težave. To, da kolega očita državnemu sekretarju z ministrstva za kohezijo, da je on bil na teh protestih, je abotno, je noro. In mislim, da nisem bil edini, mislim, da poleg poleg mene in za mano in na tej strani sedi še marsikdo, ki je na te proteste hodil, ker so bili in so naša ustavna pravica. Se bom pa spomnil enega prvih, ki niti ni bil protest, ampak je bila državna proslava 24. 6. 2020, sreda je bila. Vreme je bilo sončno, ljudje so kot vsak junij bili v mestu, šli so na pijačo, šli so na sladoled, šli so se zabavat. Vzporedno z nekim normalnim, stalnim petkovim ljubljanskim življenjem sta potekali dve stvari, državna proslava na Kongresnem trgu in alternativna državna proslava, ki so jo organizirale drugače misleče skupine ljudi na Prešernovem trgu. Nobenih težav.

In potem ko se je tisto na Prešercu zgodilo, nekaj pesmi je bilo odpetih, dva, trije govori, in potem se je ta proslava izpela tako, da se je pač, mislim, da šlo do Križank takrat. Nič ni bilo, nič pretresljivega, nič se ni dogajalo. je pa, potem ko sem hodil po Križevniški dol oziroma mimo Križank, ko sem ugotovil, da je center mojega mesta zaprt. Ko sem ugotovil, da v centru svojega mesta, svojega doma, sem Ljubljančan in sem na to ponosen, ne morem hoditi po Tromostovju, da ne morem hoditi čez Čevljarski most, da ne morem hoditi ob Ljubljanici, da ne morem priti na Kongresni trg. Da ne morem nikamor, čeprav živim, je bilo moje mesto, to je moje mesto. Da mi to preprečujejo horde policistov v oklepih, v popolni specialni opravi, ki so stali povsod, ki niso zaprli Kongresnega trga, zaprli so celo, temu mi rečemo bivšo občino center, četrtno skupnost center. Bilo je zaprto vse. Jaz praktično nisem mogel priti do svojega doma, do svojega stanovanja, ker so tam stali policisti. In to je simbol, to, kar sem zdaj opisal, je za moje pojme dno te države. Simbolno dno te države. Ko sem se jaz kot Ljubljančan,

nekega gospoda ekonomista Hayeka. To, da večkrat ponareja njegove citate, sem že večkrat povedal, in tudi danes ga je ponaredil, pač teh citatov nikjer ni bilo. Je imel pa ta gospod Hayek en drug dober citat, ki ga v bistvu najdemo, tudi če če samo vpišemo v Google: »Friedrich von Hayek citations«. In pride ven prvi stavek: »Diktatura je nujna za tranzicijo do svobodne družbe.« Spoštovani, vidim, čemu ste sledili. Diktatura je nujna do lastne svobodne družbe, temu ste sledili. Tej maksimi v resnici, ki jo tako nedolžno večkrat vidimo zapakirano v teh citatih Hayeka v Državnem zboru pa po medijih pa povsod, temu ste sledili.

Res ni ta vlada ta, ki ima nerazumljive zakone. Spomnim se dveh let, preden sem se usedel v Državni zbor, ko je bilo praktično vsak dan, ko sem odprl cajtenge, ko sem odprl novice, napisano o tem, kako so nerazumljivi zakoni, ki so potem padali na ustavnih sodiščih. Zakon o debirokratizaciji je po mnenju pravnih strokovnjakov najbolj nerazumljiv zakon, ki je bil kadarkoli sprejet v Državnem zboru, tako da jaz res ne bi o kakšnih nerazumljivih zakonih, kaj šele o kakšnih nerazumljivih naslovih. Potem je bilo povedano, da ni jasno, v katerih državah vračajo kazni postkovidno. Mislim, da si je vsak poslanec dolžan, ko razpravlja o nekem zakonu, in to, kar delamo danes, je razprava o zakonu, prebrati primerjalnopravni pregled, v katerem že samo v zakonu pišejo nekateri primeri, kjer se vračajo globe primeri, kjer se vračajo globe v nekaterih drugih državah Evrope in Evropske unije. Obstaja pa teh primerov še več, niso vsi samo tisti, ki so navedeni v predlogu zakona. Nadalje je bilo rečeno, ta mi je bila pa res zanimiva, da so se protesti na koncu

kako lahko kaj takega sploh govorimo? Pa tudi če pride do tega, oprostite, dokler ni kršen ZJRM, nimam težav, če se mladina zabava po parkih.

ta diskurz, da smo bili v vojni, reševali smo življenja, v vojni smo bili, v vojni z virusom. Na to spomnim. Danes mi je vse to tekom razprave prišlo nazaj, kako je že to bilo včasih.

Pa ne samo zato, ker se strinjam s kolegico Greif, ki je povedala, da ta zakon pravno državo obuja od mrtvih, ampak tudi zato, ker se ponovno spominjamo tega, kar smo doživljali pod zadnjo Janševo vlado. Prav je, da neprenehoma to ponavljamo, zato da nikoli več ne dobimo Janševe vlade. Nikoli več. Vsi poslanci oziroma poslanke in poslanci Gibanja Svoboda, ki smo tukaj, jaz si upam trditi, da vsi, smo tukaj zaradi kršitve pravne države, ki se je dogajala pod prejšnjo vlado. Kar nekaj nas je, ki smo pa dejansko takrat v tistem obdobju nekaj izgubili. Vsi ljudje smo takrat izgubili določene človekove pravice, neustavno, ker človekove pravice se lahko omejujejo, ampak vedno zelo strogo, ob izjemno skrbnem tehtanju in vedno vedno samo z zakonom. Kolega Lenart je prej povedal, da je izgubil svoje mesto, nekateri od nas tukaj smo izgubili sredstva, drugi smo izgubili dostojanstvo. Jaz sem recimo pod prejšnjo vlado izgubila pravico do svoje zasebnosti. Ker – pa vam bom zdaj povedala, kaj se je zgodilo, vem, da se je tudi v parlamentu takrat govorilo – sem bila sodnica, ki si je drznila kritizirati vaše ukrepe. In ja, sem tudi izrekla kaj kritičnega – zasebno.

Kdo je to zahteval? Ne vem. Mogoče je Janez Janša to zahteval pa je ministrica dala naprej. In takoj takoj mi je bilo vzeto tisto, kar sem ustvarjala. Veste, kaj? Danes sem zato tukaj. Jaz vam želim v prihodnje malo več politične modrosti. Ker je nimate, dragi moji. 41 poslancev nas je tukaj zaradi tega, kar ste počeli. Na gospoda Reberška se sploh nima smisla odzivati, čeprav provocira, ker je tako brez zveze tisto, kar govori, da v bistvu niti ni vredno komentarja. Tako da se danes z njim ne bom preveč ukvarjala. Tudi z gospodom Grimsom ne, ker je tudi popolnoma brez zveze tisto, kar on govori. bom pa navezala na razpravo kolegice Čadonič Špelič, ko je govorila o stroki. Ne bom se jaz spuščala v medicinsko stroko, ker absolutno nisem kompetentna, da bi se, zagotovo pa vem, ker to pa je tudi stroka druge vrste in tukaj pa sem kompetentna, da je obveznost države, da strokovna priporočila v primerih, kot je bil izbruh bolezni covid-19, prevede v ustavno vzdržne ukrepe. Zato ta zakon, ki ga bomo danes sprejeli, na moje veliko veselje, nikakor ni kritika medicinske stroke, ampak je kritika prejšnje oblasti, kako je te ukrepe udejanjala v praksi. Veste, pravzaprav se mi zdi, da niti ne boli toliko to, da so bili ti ukrepi neustavni, kot boli to, da so osebe, ki v bistvu že vseskozi, celo svojo politično zgodovino kažejo avtoritarne težnje, vsaj tako je bilo videti s strani nas nas državljank in državljanov, dejansko uživale ob tem, ko smo bili nemočni. Meni se je zdelo, da prejšnja oblast uživa. Uživa v tem, ko gleda ljudi, ki so nemočni. In pravzaprav niso mogli nič proti represiji, ki se je nad njimi zganjala in je seveda bila protiustavna in upam, da se nikoli več ne bo zgodila. Bom pa tukaj rekla še, da številni ukrepi pa pravzaprav niso bili prav nič strokovni, tudi z medicinskega vidika ne, ker so bili milo rečeno neumni in je to jasno vsakomur z zdravo kmečko pametjo. Ko nekdo poje rogljiček na stopnicah in dobi globo … Aja, se spomnim, ko sem šla s svojo družino, ko so se končno odprli lokali, in hvala bogu moja družina ni tako številna, da bi moral nekdo sedeti za drugo mizo, ker so lahko samo štirje sedeli za eno mizo. Ta bedarija je taka, da sploh ne morem verjeti. Potem policijska ura! Ko je virus šel spat. Virus je zaspal, ne vem zdaj točno, kdaj je že zaspal, zjutraj se je zbudil ob šestih. Takrat smo rekli: »Lahko noč, zdaj nas ni, počivaj, se vidimo zjutraj ob šestih.« Omejenost na občine. Ja šel je spat, jaz ne vem, ali kaj je bilo takrat. Očitno ni hodil okrog. In jaz sem mu lepo rekla lahko noč, hvala lepa, nič se ni treba zdaj več truditi, ker nas ne bo, in zjutraj se spet vidimo in se bova borila naprej. Policijska ura, ja, ta je bila res huda. Omejenost na občine. Pri nas so ene občine takšne, se mi zdi, da narediš tri korake pa si iz ene občine v drugi.

jaz sem se spraševala, kaj bo, ko bom šla s konjem v drugo občino. Ker konj ne ve, kje je konec ene pa druge občine. jaz sem hodila, no, evo, iz ene v drugo občino. Potem, aja, zbiranje za nabiranje regrata, to je bilo okej. Če ste šli nabirat regrat, vas je lahko bilo 10 in ste lahko regrat nabirali, če ste šli protestirat, pa ne. Tako da to je bila tudi ena taka neverjetna neumnost. Ob vsem tem smo imeli pa politike, ki so šli lepo v gostilno, so šli lepo jest, in potem kar naenkrat pride, ja to pa to pa lahko, ker – kaj je že bilo to? Saj ne vem, da so lahko, ker

medicinska stroka, ampak jaz ne vem, jaz imam minimalno znanja iz tega, ampak meni so se zdeli ti ukrepi neumni, butasti. Butasti! Tako. Butasti so bili in butasti so še zdaj in butasti bodo vedno, če se jih bo kdaj še uvajalo, upam, da nikoli. Tako kot sem rekla, zelo pomembno je, da se mi zavedamo, kaj se bo zgodilo, če bo še kdaj prišla na oblast SDS s svojim očitno dosmrtnim predsednikom. Ker namreč, veste, iz skrivališč pridejo ti ljudje najraje takrat, ko imamo krizo. Kriza je najhujša v treh primerih, ena je vojna, druga je gospodarska kriza in tretja epidemija. Takrat je ljudi najlažje prestrašiti in prestrašene ljudi najlažje nadzoruješ in to ljudje z avtoritarnimi težnjami zelo dobro vedo. Tako je bila covid kriza, ki je nedvomno zarezala, pa ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu. Nekatere države so se spoprijele super z njo, brez kršenja človekovih pravic. Pa ne bom zdaj omenjala, katera je to bila, da ne boste spet potem tulili kje, da sem ne vem kaj. ko pridejo ti ljudje ven v takih situacijah, izkoristijo to krizo za širjenje svojih avtoritarnih teženj, in to se je tudi takrat zgodilo. Precej več nam je bilo vzeto kot samo, če se opravičuje, ne vem, da smo to delali zaradi zdravja. Precej več nam je bilo vzeto. Vzeto nam je bilo dostojanstvo. Nekateri so imeli hrbtenico in jaz jih tukaj vidim, svoje kolege. So imeli hrbtenico in so rekli ne, ne bomo si pustili vzeti dostojanstva, ne na tak način. Človekove pravice se lahko omejijo. Nekatere se ne morejo, tiste so naštete v ustavi, taksativno. Nekatere se pa lahko omejijo, ampak omejijo se lahko samo ob prejšnjem skrbnem tehtanju in z zakonom. Vesela sem, da je Slovenija spet stopila na pot, kamor je bila že prej namenjena, in da se odmika od tistih držav, ki imajo avtoritarne voditelje. voditelje. Želim si srečo na tej poti, kot sem že rekla, vam pa želim več politične modrosti. Ker to, kar ste naredili, je rezultiralo zdaj v taki sestavi parlamenta.

borili. Želim si, da bi ta zakon prišel, da se bo sprejel, da se bo začel čim prej izvajati, da bodo vsi ljudje, ki so jim bile kršene njihove pravice, ki so jim bile izrečene globe protiustavno, dobili svoj denar nazaj in s tem tudi zaupanje v pravno državo. In da Slovenija ostane demokratična in pravna država. In da se nikoli več v Sloveniji ne bo izkoriščalo nobene situacije za lastno uveljavljanje, ne vem, svojih oblasti željnih teženj. Ker tako je bilo. Tako je bilo. In ta gospod je hodil okrog, zavarovan s četami robokopov, da ja ne bi slučajno kakšen navaden človek prišel. Seveda ne tak, ki misli isto kot on, ampak nekdo, ki misli drugače, da ga slučajno ne bi kje dobil. Čas je, da se te razdiralne politike nehajo. Upam, da se nikoli več ne bomo s tem ukvarjali. Je pa prav, da se pogovarjamo o tem, kaj se je dve leti pri nas dogajalo, zato da se nikoli ne pozabi. Jaz želim vsem državljankam in državljanom, da so svobodni. Svobodni v polnem pomenu te besede. Hvala.

spet razpravljal in nakladal o komunistih, levičarjih in podobno, torej tistih, ki jim sam še vedno služi, saj ti bivši, zagreti in goreči komunisti sedijo zgolj in edino še v stranki SDS, tukaj v parlamentu in izven nje. Kar nekaj jih je, da jih sedaj ne naštevam. Mi pa danes tukaj sicer ne govorimo o teh, torej članih SDS, pač pa o neustavnih in nezakonitih ukrepih bivše vlade, teh bivših, sedaj spreobrnjenih komunistov, sedaj gorečih katolikov. Ta retorika je res že izpeta in mislim, da je čas, da s tem prenehate. Sedaj pošiljate v boj nove sile, poslanca Logarja, Evo Irgl kot

poslanec Logar in poslanka Irgl pa razne nove podjetniške iniciative, ki jih bodo verjetno podprli tik pred volitvami, kaj drugega ali drugačnega, kot je stranka SDS, so zgolj pobožne želje. Zato tudi ne smemo pozabiti, da sta ves čas aktivno podpirala politiko SDS, pri tem aktivno sodelovala pri teptanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin bivše vlade in da nista niti enkrat dvignila glasu zoper politiko SDS. Vsak dan smo se soočali z nesmiselnimi ukrepi, ki niso imeli nobenih smislov. Otroci niso smeli v šole, smelo pa se je maševati. Ko si bil na sprehodu po Pohorju, je naenkrat iz grma skočil policist iz Občine Ruše pa te oglobil za 600 evrov, ko si se sam sprehajal s psom brez maske, in podobne nebuloze, ko smo lahko gledali vsak dan zvesto članico SDS, dolgoletno mestno svetnico Bojano Beović, ki je poslušno in nekritično sprejemala in komentirala in nudila podporo kot vodja strokovne skupine vladi Janeza Janše, kot so pozneje razkrili zapisniki. Recimo: skupina v drugem valu epidemije denimo ni podprla večmesečnega zaprtja v občine in policijske ure, ki je bila, mimogrede, druga najdlje trajajoča v Evropi, kljub temu je Bojana Beović takšen ukrep v javnosti zagovarjala. Spomnimo se menjave direktorice NIJZ,

Nato je prišel na njeno mesto hitro, je bila menjana, epidemiolog Eržen. Ko pa si je tudi on dovolil izraziti posamezna nasprotovanja seveda preveč strogim in neustreznim ukrepom Vlade, je tudi bil hitro menjan. Že 1. aprila si je Vlada namreč v svetu zavoda NIJZ zagotovila večino, ki je omogočala prevetritev teh neposlušnih kadrov v instituciji. Pet dni pozneje je v javnost prišlo pismo 25 epidemiologov, ki so opozorili, da niso več aktivno vključeni v uvajanje ukrepov in da so nekatere odločitve strokovno sporne. Na čelo NIJZ pa je 30. aprila 2020 stopil do odločitev Vlade nekritičen Milan Krek, ki je pozneje na eni vladnih novinarskih konferenc zaslovel z nepoznavanjem osnovnih ukrepov, ki jih je sam sprejel oziroma jih je sprejel NIJZ.

To je vaša skrb za starejše in starostnike. Zato je bila verjetnost za umrljivost zaradi novega koronavirusa v domovih za starejše skoraj stokrat večja kot pri enako starih ljudeh, ki so bivali doma. Spomnimo se, kako je v poletnih mesecih, ko je število okužb po naravi stvari močno padlo, Vlada praznovala. S preletom vojaških letal se je slavila zmaga nad virusom, nato pa prijeten počitek. Kaj pa je sledilo po poletju? Po tem so šle številke v nebo. Po preseženih smrtih smo bili decembra 2020 najslabši na svetu. Strašljive so bile tudi druge številke, v domovih za starejše se je do konca leta 2020 okužilo več kot 10 tisoč ljudi, kar je več kot polovica tam živečih starejših občanov. Po številu mrtvih je bila Slovenija v samem svetovnem vrhu, prehitela je celo Italijo, od koder smo lahko opazovali strašljive posnetke iz bolnišnic, pa Švedsko, ki leta 2020 pravzaprav sploh ni imela večjih omejitev. Vlada ni želela prisluhniti strokovnjakom. Spomnimo se tudi epidemiologa Fafangela, ki je izstopil iz strokovne skupine za covid-19. Pred tem je večkrat pogosto nasprotoval Bojani Beović, seveda neslišano. Večina gospodarstva je nemoteno delovalo naprej, otroci v šole niso smeli. Vemo, kako je to zaprtje otrok vplivalo na duševno in tudi fizično Ko se je oglasil epidemiolog Fafangel, niso niti tri ure minile pa je predsednik Vlade že javno razvrednotil njegovo mnenje in dejal, da so tudi drugi strokovnjaki v tej skupini. Vemo, seveda, kateri, sem že prej omenjala to to strokovnjakinjo. Potem se spomnimo, kako je bilo s temi nadomestili za odsotnost z dela zaradi okužbe glede na to, ali se je ta zgodila na delovnem mestu ali ne, ki so reflektirala v tem, da so potem ljudje okuženi hodili na delo, sicer ne bi prejemali nadomestila. Tisti, ki so socialno šibki, si tega enostavno niso mogli privoščiti. Netransparentno, nestrokovno so se podeljevali milijonski posli raznoraznim, recimo nadutim mladcem, ki so zapravljali milijone davkoplačevalskega denarja v eksotičnih krajih, medtem ko ste nas, državljanke in državljane, zapirali v domove, omejevali na vse mogoče načine. Politiki pa so, kot je bilo že povedano, da ne bom ponavljala, mirno kršili vse ukrepe. Spomnimo se še ministrica za šolstvo, ki tudi ni vedela, spomnimo se vseh tistih brez mask. Ali pa potem še Pahorja, vašega zvestega pomagača, in tako naprej. Torej, ta vlada je vladala z odloki, zakonov niso vlagali. 30 ali še več zakonov so vložili ob nastopu te vlade, da so ovirali njeno delo, sami pa so vladali z odloki. Veste, kdo je vladal z odloki v prejšnjem stoletju, pred drugo svetovno vojno? Najbrž poznate zgodovino.

ki je bilo odobreno. Dekle je umrlo, odgovarjal ni nihče. Brez posledic. Nujno je treba popraviti krivice, ki so bile storjene Slovenkam in Slovencem. Delovali ste na nezakonit, neustaven način, ne samo pri izrekanju teh glob, celoti ste teptali temeljne človekove pravice in svoboščine. Na vseh nivojih ste delovali koruptivno. Ljudstvo vam je pokazalo svojo voljo, ki je ne spoštujete, še vedno Dosti je že bilo povedanega o odsotnosti pravne podlage za izrekanje glob in prekrškovne postopke – so neustavni, pika. Vi pa bi zdaj tu radi še ne vem kaj izvedli. Tako da, prosim, nehajte s temi komunisti, nehajte že s to razdiralno politiko. Upam, da bodo ljudje, sedaj so že spoznali na zadnjih volitvah, upam, da bodo prepoznali na naslednjih in si zapomnili, kdo je Logar, ki ga pripravljajo za naslednje volitve, in Eva Irgl, ki se sedaj združujeta tukaj v razpravah in smehljata iz prve klopi, seveda zgolj in samo z blagoslovom njunega edinega in večnega šefa. Nikoli več, nikoli več takšne razgradnje pravne države. Čas je za premike naprej, tudi v slovenski politiki. Čas je za pravno državo, za spoštovanje stroke, zakonitosti, ustave in, ja, za boljši jutri. Brez vas. Hvala. Izvolite. Proceduralno, kolegica Godec. JELKA GODEC (PS SDS): Najlepša hvala, predsednica. 75. člen govori o vzdrževanju reda na seji. Za red na seji Državnega zbora skrbi predsedujoči. Vaše nasmihanje ob neprimernem izvajanju kolegice Lene Grgurevič vsekakor ni to, kar je napisano v prvem odstavku. Potem: na seji se sme govoriti samo o točki, ki je na dnevnem redu. Moram reči, da sem vesela, da imamo danes takšna izvajanja, ker kaže, da, pa ne bom rekla 41 poslancev, ker jih ni toliko, kaže veliko stopnjo nepoznavanja točke dnevnega reda. To je prva stvar. Ker ne vedo, kaj je na točki dnevnega reda. Vlada sedi tukaj že eno uro, niti besede ni rekla, ker nima kaj reči.

Predsednica Državnega zbora, vi večkrat ponavljate in opozarjate, da se na sejah sme govoriti samo o osebah, ki so prisotne in se lahko branijo. Danes je bilo izgovorjeno toliko oziroma omenjenih toliko ljudi, ki danes nimajo možnosti izraziti svojega mnenja ali vsaj stopiti v bran svoji osebnosti. Toliko žaljenja, kot je bilo slišanega malo prej – mislim, da je zelo dobro, da se to sliši, ker to veliko pove o osebi, ki to izvaja in govori. To je zelo dobro. Tudi posmeh predsednice Državnega zbora in nasmihanje in odobravanje ob teh žalitvah, tudi žalitvi ene izmed naših poslank, in nazivanje z vzdevkom so izven Etičnega kodeksa, kjer piše: »Poslanec je dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren.« Torej ni žaljiv. Žalitve, ki smo jih danes slišali na osebni ravni – verjamem, da se razplamtijo zadeve glede tega, kar ste sami povedali, da ste bili pač zaprti in ne vem, kaj vse. Ampak biti žaljiv na osebni ravni in govoriti o stvareh, o katerih nimaš dokazov, in posplošeno govoriti o stvareh … Predsednica, mislim, da bi morali po 75. členu, to je moj predlog, držati red na seji Državnega zbora in opozoriti poslance, da naj ne žalijo drugih poslancev na osebni ravni, še enkrat govorim, in oseb, ki jih ni tukaj, ker to je vedno poudarjano tudi na kolegijih predsednice Državnega zbora in na sejah. Tudi vaši predstavniki oziroma predsedniki odborov nenehno govorijo, ne govorite o osebah, ki jih ni tukaj. Prosim, da se na seji vzdržuje red in da se ne posmehuje s strani predsedujočih. Še enkrat. Po 75. členu Poslovnika torej dajem predlog, da vzdržujete red na seji, da opozorite poslance,

leve strani enega posmeha, enih komentarjev, enih posmehovanj. Absolutno, glejte, če meni očitate, da se nasmejim, ko poslušam

Je pa tako, da prosim, da vi kot vodja poslanske skupine, pa to lahko naslovim na vse poslanske skupine, svojim poslancem poveste, da pa naj bodo tiho, naj ne govorijo. Iz vaših klopi prihaja ogromno enih stvari, kot sem rekla, posmehovanj, vzklikanj, ne vem, gospa Bah Žibert je recimo izredno pokroviteljska, kar naprej govori, in to na glas, tamle poslancem, kaj naj govorijo pa česa ne. Sem slišala celo od enega vašega poslanca, kot da sva skupaj krave pasla: »Kadar si tamle, je zmeraj problem.« Prav takole sem slišala in sem ga gledala, kaj je zdaj to, in se pač nisem potem na to niti odzivala. Tako da glejte, dajmo tukaj pomesti pred svojim pragom. Govorjenje mimo točke dnevnega reda. Prejšnji predsedujoči je dovolil precej široko razpravo in zato je jaz tukaj zdaj omejevala ne bom. In je šlo, seveda, veliko je šlo mimo dnevnega reda. Tudi poslanci na moji desni so govorili popolnoma mimo dnevnega reda oziroma mimo same vsebine zakona.

pove se dejstva o tej osebi, ne pa biti osebno žaljiv. Poslanke, ki ste jo omenili, v dvorani sicer ni, lahko pride, lahko pove, če se čuti osebno užaljeno, in lahko podate tudi predlog za etično kršitev. Ampak na tej strani, so izredno izredno aktivni pri tem, kako se odzivajo na ravnanja drugih, tudi drugih kolegov poslancev, in to tudi zelo žaljivo. Če pa poslanka želi, je prizadeta, jo jaz vabim, da pride v dvorano, zdaj je ni, pa naj pove.

Ne opravičevati s tem, da je nekdo nekaj naredil in zdaj pač vi tudi ne boste tako reagirali. Recimo pravite: »Prejšnji predsedujoči je pustil široko razpravo, tudi jaz bom.« Zakaj? Vi vzdržujete red, vi se odločate. Vi trenutno predsedujete, torej dajte vzdrževati red na seji. Kar se pa tiče vzklikov iz klopi in tako naprej, to je normalna stvar. Ampak to, kar je bilo zdaj, in žaljenje poslanke, ki je prisotna v Državnem zboru – očitno se nisva razumeli, je prisotna trenutno na seji, kolegica Grgurevič dobro ve in tudi moja kolegica dobro ve. Ampak še enkrat bom rekla, takšno izvajanje samo pokaže, kakšen človek je. In nisem rekla, da dajte sebi opomin.

ne kolegi tu ali pa tam pa tam, vi kot predsedujoča. To velja tudi za vse ostale, ki predsedujejo. In se izgovarjati, češ, ne vem, eden od poslancev SDS je bil žaljiv, zdaj je pa lahko drugi tudi – vi se tisti.

konec koncev predsedujoča, predsednica Državnega zbora. Uporabite to, seveda, kadar vam paše, ko pa je potrebno opomniti nekoga, da naj ne bo žaljiv do ljudi, ki jih niti ni tukaj, in seveda izvajati zadeve in trditve, da so bili kar vsi koruptivni, da je, ne vem, neka gospa bila svetnica in podpornica in ne vem, kaj vse, in je zato lahko delala, kar je hotela – veste, dobro je opozoriti poslance, zato ker to ljudje poslušajo. Poslušajo tudi tisti, ki so bili omenjeni. In poslanci niso svete krave, če karikiram, lahko se jim zgodi marsikaj, zato je dobro, da se jih opozori. Še enkrat prosim, da se držite 75. člena Poslovnika, če že ne točno točno tako, kot piše, da kot predsedujoči opozorite na žaljiva izvajanja in seveda opozorite, da je točka dnevnega reda popolnoma nekaj drugega kot pa tisto, kar je bilo pri kolegici Grgurevič kot izvajanje. Hvala. Hvala lepa. Meni se ni zdelo, da bi bil red kršen, jaz nisem nekega blaznega nereda zaznala v dvorani. Kar se tiče žaljivosti, pa ponavljam to, kar sem večkrat ponavljala, da kritiziramo dejanja, ne pa osebe. Če se je kolegica čutila

dela, so zlorabe postopkovnih. In to dela na praktično vsaki seji. Meni je strašno, da se poslovnik zlorablja na ta način. Zdajle med razpravo, vi ste vmes med razpravo šli gor predsedovat, to, da se na vas takole spravlja, je meni popolnoma deplasirano in se mi zdi v nasprotju s poslovniško prakso in z uveljavljenimi procedurami v tem državnem zboru. Predlagam, in to bom predlagal v resnici tudi v naši poslanski skupini, da predlagamo poslovniške spremembe, da gredo te proceduralne s

Tudi mene je malo vznejevoljilo, da smo zdaj prišli do ravni, da se poslanci obkladamo z vzdevki. Totalno neprimerno. Poslanka, ki je že več mandatov v parlamentu, gospa Alenka si definitivno ne zasluži, v bistvu nihče od nas, da se ga kakorkoli mimo imena in priimka v tej razpravni dvorani naslavlja. Res pod vsakim dostojanstvom in spoštljivostjo. Ministrica Švarc Pipan je priznala, da se je prejšnja vlada dejansko soočala s hudo epidemijo covida-19 dve leti, od marca 2020 do maja 2022. Ves svet se je v bistvu takrat spopadal s to epidemijo. Spomnimo, v Bergamu, mislim, da kakšnih 500 kilometrov zračne linije, kjer je bil eden izmed epicentrov epidemije covida-19, so v bistvu trupla ležala na cestah, ker jih enostavno tako hitro niso mogli odvažati v mrtvašnice. Je pa bilo zanimivo, da je marca letos državno tožilstvo v Bergamu uvedlo preiskavo.

obtožbe gredo v tej smeri, da sta bila oba malomarna pri preprečevanju oziroma obvladovanju prve faze covida-19. Zamislite si, da bi na takratno slovensko vlado – če ne bi bila dejansko po drugi strani tako učinkovita pri ohranjanju življenj in spopadanju z epidemijo, verjemite mi, da bi slovensko tožilstvo že enako uvedlo uvedlo kakšno preiskavo proti prejšnji oblasti. Takoj bi planili po prejšnji oblasti, če bi le bila ta možnost oziroma če bi bili kakšni indici, da se prejšnja slovenska vlada, se pravi vlada Janeza Janše, ni učinkovito spopadala z epidemijo. Slišali smo kup nesmislov, tudi smešnic iz koalicijskih vrst. Meni je bila posebej zanimiva kolegica, ki je govorila o nošenju mask med športnimi aktivnostmi,

obstaja. Nedostojne smešnice, cela plejada njih je bila na ukrepe prejšnje vlade. Jaz se samo vprašam, ljudje božji, če bi zdaj vi imeli otroka ali pa sorodnika na kisiku ali, bog ne daj, v krsti, bi se danes tudi tako spakovali, tako neokusno govorili o prejšnjih ukrepih, ki so zgolj naslavljali tiste res izredne razmere v državi? državi? Ministrica je povedala, da so se sprejemali podzakonski akti. Navedla je, da je bilo več kot 500 odlokov in da naj bi se ti odloki sprejemali čez noč in da ljudje naj ne bi bili seznanjeni s temi ukrepi pravočasno. Jaz tudi medije spremljam, ne samo kot poslanec, tudi tako spremljam, kaj pišejo, mislim, da so mainstream mediji skoraj istočasno, če že ne kaj prej, govorili

smešno izvajanje. Po drugi strani je pa to, kar Vlada zdaj želi narediti s tem zakonom, po naši oceni nevarno početje. Kot je naš uvodničar kolega Grims dejal, dejansko se odpira Pandorina skrinjica. Vsaka naslednja vlada bo po vašem vzoru – to je pomembno, po vašem vzoru, vi zdaj odpirate to Pandorino skrinjico – enostavno anulirala, se pravi razveljavila vse, kar je prejšnja vlada uzakonila, in bo tudi, če ji bo tako ustrezalo, povrnila globe vsem tistim, ki so, tako kot v vašem primeru, bili de facto vaši politični in ideološki vzorniki. Po moji oceni nedopustno, nedemokratično početje. Mislim, da se ga globoko v sebi tudi zavedate. Če se dotaknem pravnega aspekta tega vašega zakona. V času ko so se sprejemali, poudarjam še enkrat, učinkoviti odloki, je veljal Zakon o nalezljivih boleznih in to je bila legalna podlaga, na podlagi katere je Vlada sprejemala te odloke. Vsi odloki, kot je bilo danes že rečeno, rečeno, so imeli tudi strokovno podlago, vedno so se zdravstveni strokovnjaki pred tem posvetovali, so dajali svoja izhodišča, tako da tukaj res,

ki nekako negirate te ukrepe, ko ste šli čez mejo, ko ste imeli kakšne poti, ste se pa dejansko dosledno držali ukrepov, ki so jih imeli v Avstriji, Nemčiji, Italiji in tako dalje. Se pravi, samo naša vlada je bila tista, ki je pa take drakonske ukrepe sprejemala, kar seveda ni res.

Vi ste rekli, ta vlada, ena izmed koalicijskih zavez je, da se ustavijo prekrškovni postopki in da se vrnejo globe, globe, ki so bile že plačane oziroma že izterjane, nekje 30 % ste govorili, da je bilo tega. Tudi se ne moremo strinjati s tem, kolegica, mislim, da je bila gospa Hotova, je govorila, joj, da se je strašna krivica zgodila tem osebam. Glejte, kršili so odlok, dobili so kazen, tako pač deluje pravna država. Skupni znesek glob 5,7 milijona evrov.

v smislu svojih prihodkov še vedno živijo pod pragom revščine. Dajte te milijone, ki jih zdaj mislite nameniti tem, ki so kršili odloke, namenite raje državljanom, potrebnim pomoči. Vseeno zdaj na koncu ocenjujem, da je ta vaš zakon, ki ste ga vložili, vseeno v domeni nekega populizma. Gre za neko populistično potezo in neko farso, ki jo zganjate že vse to leto. to leto. In tudi gre za res pljunek v obraz vsem tistim zdravstvenim delavcem, ki so se neumorno v tem času borili za življenja naših sodržavljanov. Jasno je, da tega farsičnega zakona v Slovenski demokratski stranki ne bomo podprli. Hvala za vaš posluh. Hvala lepa. Naslednja ima besedo Lucija Tacer in za njo dr. Matej Tašner Vatovec. Izvolite. Danes sicer vodimo širšo razpravo, ampak jaz se imam namen osredotočiti na tisto glavno vsebino tega zakona, za katero bi si mislila, da bi se morali strinjati. Gre za to, da smo bili državljani in državljanke Slovenije, prebivalci in prebivalke oglobljeni, proti nam so se začeli prekrškovni postopki na podlagi aktov, v tem primeru odlokov, za katere je Ustavno sodišče odločilo, da so protiustavni. Prav je, če imamo pravno državo, da te škodljive posledice, ki so nastale na podlagi neustavnih aktov, odpravimo. V bistvu ne gre za to, ali je bilo v času korone težko sprejemati ukrepe ali je bilo lahko, ali je bilo takrat jasno, kaj je protiustavno, ali kaj ne. kaj ne. Sploh se ne bom spuščala v to debato, ker mislim, da so naši volivci pred kakšnim letom jasno pokazali, kaj si mislijo o tem, kako so se takrat sprejemale odločitve. Ampak ne glede na to, določene odločitve so bile sprejete in Ustavno sodišče je presodilo, da so bile protiustavne. Ni prvič presodilo, da so bili nekateri ukrepi protiustavni. Za nekatere ukrepe države v preteklosti je že mnogokrat to presodilo, naša odgovornost pa je samo, da ukrepamo in da te posledice, ki so protiustavne, odpravimo. Za to gre danes in to v Svobodi podpiramo. To smo se tudi zavezali volivcem, da bomo naredili da seveda v skladu z našo pravno ureditvijo ne bodo dolžni plačevati kazni in prekrškov na podlagi aktov, ki so bili protiustavni. Zares bi bilo zrelo od naše demokracije, ki je zdaj stara že več kot 30 let, da bi se vsi politiki temu zavezali. Dva odziva na razprave opozicije. Rečeno je bilo s strani Nove Slovenije, da si prizadevajo za to, da si naši državljani in državljanke v bistvu že v okviru obstoječega pravnega reda zagotovijo pravno varstvo proti tem prekrškom, ki so bili neustavno izrečeni. Pritožbeni rok za prekršek je osem dni. Že sama odločba Ustavnega sodišča je bila mesece po tem, ko so bile mnoge te globe recimo izdane. Tako da tukaj rešitve znotraj obstoječih okvirov ni. Poleg tega pa tudi ni prav, da mi obremenjujemo vsakega državljana posebej, ki mu je država kršila človekove pravice, da si bo pa zdaj sam v okviru pravnih sredstev to pravico nazaj priboril. Naša odgovornost je, da ukrepe, za katere nam Ustavno sodišče pove, da so protiustavni – zaenkrat imamo tak sistem, da Ustavno sodišče dokončno odloča o vprašanjih ustavnosti, in ne poslanci. Večkrat imamo težave v tem zboru, da nekateri poslanci mislijo, da imajo pristojnost presojati, ali je nekaj ustavno ali ne. Seveda tukaj povemo svoja mnenja, mi smo tudi dolžni tehtati, dokončno odločitev pa ima Ustavno sodišče. Tukaj je povedalo in treba je kot odgovorna politika, ki deluje v demokratičnem sistemu, to uvesti. Drugi odziv je pa glede argumenta, da je takrat Ustavno sodišče reklo, da ZNB ni bil skladen z ustavo in da je takrat bila epidemija in se ni moglo ukrepati, zato ste nadaljevali z odloki. Ta argument ni čisto tehten. Mi imamo namreč en zakonodajni postopek, ki je namenjen točno takim situacijam, in tukaj bom malo tudi samokritična, se velikokrat zlorablja, ni bila prejšnja vlada edina, mi delamo na tem, da se bo čim manj zlorabljal. Ampak nujni postopek, ta slavni nujni postopek je namenjen točno takim situacijam, kot je sprememba zakonske podlage v času epidemije, takrat bi bil primeren nujni postopek, ne samo primeren, bil bi nujen. Samo tako bi lahko v okviru ustave potem nadalje izvajali ukrepe. Podpiram to odgovorno potezo, ne samo odgovorne poteze Vlade, ampak tudi našo zavezo in velik razlog, zakaj so nam državljani in državljanke namenjali ta mandat. Podpiram tudi to prvo fazo, seveda je pa zakon vložen po rednem postopku, da bo še kot nek dodaten kontrast delovanja v okviru pravne države res omogočena

Hvala lepa, predsedujoča. Samo repliciral bi kolegici Tacer. Kar ste na koncu omenili, nujni postopek – se strinjam. Veste, prejšnja vlada je sprejela 10 protikoronskih paketov po nujnem postopku, hkrati je pa v Državni zbor po odločitvi Ustavnega sodišča iz maja 2021 po nujnem postopku predlagala Državnemu zboru sprejetje spremembe 39. člena ZNB. Zdaj pa vprašajte svoje koalicijske poslance iz Socialnih demokratov in iz Levice, zakaj niso podprli zakona, ki bi to protiustavnost odpravljal. Pozivam vas, da jih vprašate, zakaj so takrat, sredi poletja leta 2021 – lahko bi sami predlagali svoj zakon, pa kolikor vem, ga niso. Ustavno sodišče ni naložilo Vladi, ampak Državnemu zboru, da to protiustavnost odpravi! Zakaj zdaj repliciram? Nisem bil neposredno omenjen, sem pa razpravljal. Še enkrat pozivam Socialne demokrate: zakaj ste to naredili in zakaj zdaj izkoriščate ministrico za pravosodje, ki je pravnica, ki se spozna na postopke, in zakaj ona takrat leta 2021, ko je Ustavno sodišče povedalo svoje, odločilo, odločilo, ni dala? Dajte Socialni demokrati, bodite enkrat za spremembo nekako za Slovenijo, ne proti Sloveniji, predlagajte takratni vladni koaliciji svoj zakon. Morda bi ga pa preučili in sprejeli in danes ne bi imeli te razprave.

Demokracija je osnovana na zaupanju, zaupanju ljudstva, ki je nosilec oblasti, ki prenese to svojo oblast na svoje predstavnike zato, da upravljajo skupno dobro v korist vseh državljank in državljanov. To je bila ključna napaka, ki jo je storila prejšnja vlada, zaigrala je to zaupanje, ampak to zelo na hitro, že prve dneve, ko so se začeli s pandemijo soočati v kleteh Cankarjevega doma z vlačenjem iz naftalina starih likov, ki so spominjali na vojne čase iz 90. To zaupanje je seveda zelo težko pridobiti nazaj. Očitno pa je tudi bilo, da takrat vlada tega zaupanja niti ni želela pridobiti nazaj ali pa ga vzpostaviti. Številne napake, ki so bile storjene, pa ne govorim o tem, kako se je sama pandemija oziroma epidemija obravnavala in urejala, ampak vse tisto, kar je bilo zraven zlorabe državnih institucij, zlorabe položajev, problemi in korupcija pri nabavi zaščitne opreme, vse to je vzpostavilo neko družbeno klimo, ki je v okoliščinah, ko je že tako in tako tesnoba, strah pred neko boleznijo, ki je bila takrat še relativno neznana, samo še potenciralo to družbeno tesnobo. Edina normalna in tudi osnovna, temeljna človekova pravica, reakcija tega ljudstva, ki je svojo oblast predalo nekomu, ki jo je zlorabil, je bila ta, da se temu na nek miren, sicer tudi zelo neposreden, način uprejo. Pravica do zbiranja in izražanja mnenj je ustavna pravica. V času pandemije so tisti, ki so začeli s postavljanjem šablon stopal na Trgu republike, z opozarjanjem na stvari, ki se dogajajo v družbi, in nenazadnje tudi s kolesarjenjem, skušali to svojo ustavno pravico vseeno izražati na tak način, da ni posegala v odloke, ki jih je takrat sprejemala tista vlada. A kljub temu se je vlada odločila, da bo s policijo šla nad te protestnike iz enega samega razloga, ne zaradi kršenja epidemijskih odlokov, ampak zaradi tega, ker jim ni bilo všeč, da ljudje izražajo svoje nezadovoljstvo s tem, komu so predali Ti odloki so v veliki meri potem na Ustavnem sodišču padli, bili so preprosto protiustavni in posledično tudi vse vse kazni, vsi ukrepi, ki so bili na podlagi teh kazni sprovedeni proti tem posameznikom, so bili enostavno nepravični. Tisto, kar je bila obljuba te koalicije, je predvsem to, da se krivice in napake, ki so se dogajale v tistih dveh letih, med 2020 in 2022, tako ali drugače, kolikor je pač to možno, popravijo. To seveda ne bo izbrisalo travm, ki jih je celotna družba takrat doživela, bo pa en majhen prispevek k temu, da se v bistvu tovrstnih zlorab oblasti ne sme v prvi vrsti nikoli pozabiti, predvsem pa da se jih ne sme nikoli pustiti nekaznovanih. Ljudje so zelo jasno povedali, da jim do tega, da bi se takšne stvari ponovno zgodile, več ni. Mislim, da je pa prav, da mi vsi, ne samo koalicija kot tisti, tisti, ki predstavljamo to ljudstvo in njihovo oblast, zavedamo tega, da smo tukaj zato, da delamo za njihovo dobro, ne zato, da delamo za lastne koristi. Ko se bomo zavedali tega, da je pač to skupni cilj, potem bodo tudi takšne situacije, kot so se dogajale v zadnjih dveh letih, upam, nepredstavljive. Do takrat pa je prav, da vsakokratna skupina, ki misli, da se da stvari popraviti, to tudi naredi. Zakon, ki ga predlaga Vlada, je pomemben korak. Vzpostavlja pravne podlage za to, da se te krivice popravi, da se globe, tudi izrečene kazni javnih del, tudi zaporov, vrne tudi z ustreznimi zamudnimi obrestmi in vse skupaj, skratka, da se popravi neko zadevo, ki očitno očitno ni bila samo krivična, ampak tudi protiustavna. Tako se nam s tega vidika zdi v tem trenutku to odličen nastavek za to, da se s tem predlogom nadaljuje, da gremo v drugo obravnavo in če se bo izkazalo, mogoče tudi kaj nadgradimo. Ampak tisto, kar je temeljno sporočilo, in upam, da ga bomo danes zelo jasno potrdili, je to, da je krivice treba odpravljati, predvsem pa iti naprej z zavestjo, da se takšne zlorabe oblasti ne smejo nikoli več dogajati. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica Vlade dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica Državnega zbora. Spoštovane poslanke in poslanci! Hvala tudi vsem vam za sodelovanje v tej današnji prvi oziroma splošni razpravi glede predloga zakona, ki bi mu lahko s kratkim imenom rekli zakon za popravo ali odpravo krivic zaradi pretirane uporabe prekrškovnega prava v času epidemije covid. Zelo pozorno sem poslušala vsa vaša izvajanja, tako s strani opozicijskih kot koalicijskih poslancev. Tukaj moram uvodoma samo nekoliko korigirati komentar spoštovane poslanke gospe Jelke Godec, Vlada tu ne sedi brez zveze že dve ali tri ure. Čeprav je bilo v izvajanjih veliko odvodov na nekatere druge teme, ki s točko niso povezane, pa je bilo vendar ogromno povedanega z vseh strani, tudi v zvezi s samim zakonom, predvsem v kontekstualnem smislu, v nekem smislu širše slike. Sama sem lahko kot predstavnica Vlade zelo dobro izluščila tiste ključne točke, predvsem seveda nasprotovanje našemu predlogu in na to bi se želela v svojem sklepnem izvajanju odzvati. Ravno zaradi tega se tudi nisem odzivala sproti, nisem podajala replik, čeprav bi jih lahko, ker se mi je zdelo bolj smiselno, da vsem prisluhnem in na koncu kumulativno, če želite, odgovorim na ključne pomisleke. Z obžalovanjem ugotavljam, pa ne prvič, podobno sem že v času zadnje interpelacije celotne Vlade, tudi nekatere zavajajoče izjave v zvezi s predlogom zakona, ki jih pogosto popravljamo tako v medijih, kot smo jih že tudi tu v Državnem zboru, pa očitno se ne prime, zato se bom na nekatere od

eno od najbolj očitnih zavajanj ali pa morebiti še vedno zgolj nepravilno razumevanje našega predloga zakona. Ne vem, kaj temu botruje, ampak marsikdo od vas, spoštovanih poslancev opozicije, je kar dolgo govoril o vračanju kazni nasilnim protestnikom, nasilnežem, razgrajačem, hujskačem in tako naprej. Zdaj bom res v samo dveh stavkih zelo jasno povedala nasilne situacije, ravnanja, ki izključujejo znake nasilja, niso vključeni v ta predlog zakona, če povem drugače, niso predmet tega predloga zakona, in če povem povsem po domače, za nasilna ravnanja, za katera so bila izrečene prekrškovne odločbe in globe ali druge sankcije, ne bomo vračali teh glob, niti se s tem v tem zakonu sploh ne ukvarjamo. Upam, da to ostane za naprej vendarle nekoliko bolj jasno, ker bo uspelo našo razpravo v prihodnjem postopku ustrezno fokusirati. Zdaj pa na nekoliko širša vprašanja in poglede. Dovolite, da najprej zastavim strukturo svojega izvajanja glede na vaša izvajanja v tej razpravi, ki so bila zelo koristna, informativna, in sicer, po eni strani smo poslušali oziroma ste razpravljali vprašanjih nujnosti ukrepanja v času epidemije, po drugi strani pa je bilo danega veliko fokusa na vprašanje, ali je ustrezno na sistemski ravni, kot to počnemo s tem zakonom, naslavljati neupravičeno izrečene globe ali bi to morali državljani početi sami, teh dveh ključnih tem se bom dotaknila. Najprej o nujnosti ukrepanja, pa tudi, ker je to v demokratični, na pravu utemeljeni državi ključnega pomena, tudi o vsebinski in postopkovni skladnosti tega ukrepanja s temeljnimi ustavnimi načeli in postulati pravne države. V nekaterih intervencijah spoštovanih poslancev opozicije je bilo pravilno poudarjeno, da je bil bil ključni cilj Vlade in države kot take v tistem času, ko je izbruhnila epidemija novega, neznanega virusa, kakor sem sama tudi že v uvodnem nagovoru povedala, zavarovati življenje in zdravje ljudi. Mislim, da ga ni človeka v tej državi, ki se s tem ne bi strinjal, ne samo v tej državi, na svetu. Tukaj zdajle že sedi z nami tudi zdravstveni minister, zdravnik Danijel Bešič Loredan, ki se tega še predobro zaveda. Temu ne oporeka sedanja koalicija, ne oporeka sedanja vlada, vendar pa oporekamo temu in popravljamo težavo, ki je nastala s tem, da ste te nujne ukrepe, četudi v času negotovosti, tudi strokovne negotovosti, sprejemali na ustavno popolnoma neskladen način, nelegitimno, neustrezno. In zato negotovost ali hitrost ne moreta biti izgovor. Vsi se strinjamo, da se lahko ob sprejemanju nujnih ukrepov zavarujejo ene človekove pravice, to sta pravica do zdravja in pravica do življenja, pa se tudi v druge človekove pravice, kot so na primer svoboda gibanja ali svoboda združevanja in še nekatere druge. Lahko, vendar je to treba narediti na predpisan način, z upoštevanjem dobro uveljavljenih meril zato, da se zavaruje morebitna zloraba posega ali pa zlorabljanje pri poseganju v človekove pravice. Pravniki govorimo o nekakšni sveti trojici meril, ki naj vodijo državo pri poseganju v človekove pravice zato, da se zavaruje druge človekove pravice. Ta sveta trojica je dobro uveljavljena in potrjena nebrojkrat tudi v sodni praksi slovenskih sodišč, evropskih, mednarodnih sodišč, skratka, res gre za sveto trojico. Prvič, taki posegi morajo biti sprejeti na podlagi zakona, morajo spoštovati načelo zakonitosti. Drugič, taki ukrepi morajo biti v pravnem smislu nujni, to pomeni, da istih učinkov, se pravi preprečiti širjenje nalezljive bolezni, v tem primeru ni mogoče preprečiti z milejšimi ukrepi kot s tistimi, ki so sprejeti. Spoštovano pa mora biti tudi načelo sorazmernosti, to pomeni, da mora oblast – država – pri posegu v človekove pravice tehtati in zagotoviti ravnotežje med zavarovanjem enih in posegom v druge človekove pravice. Vsaka oblast ima aktivno dolžnost, da zagotovi spoštovanje teh meril, to je povedalo tudi Ustavno sodišče. In spoštovana poslanka Vida Čadonič Špelič je v svojem izvajanju pravzaprav sama zelo dobro povedala, da hitrost slab zakonodajalec, da hitre odločitve, kot je rekla, nikdar niso stoprocentne ali dobre. Povedala je tudi, da so bili pač zato nekateri ukrepi nesorazmerni. Ampak, kot rečeno, če se to zgodi enkrat ali dvakrat v začetku v taki krizi, ne sme postati ponavljajoč se vzorec. Vlada, takratna koalicija in Državni zbor bi morali zagotoviti, da se ves čas preverja sorazmernost teh ukrepov, ali bi bilo mogoče zavarovati ljudi, življenje, zdravje ljudi z milejšimi ukrepi, to preverjati s stroko, kar se ni dogajalo. Skratka, nesorazmernost ukrepov je nesprejemljiva. Mogoče je to enkrat napaka, ko se to zgodi dvakrat ali več, to ni več napaka, to je načrtno. Prav tako bi lahko Vlada in koalicija z lahkoto spoštovali načelo zakonitosti. Poslanci SDS in tudi poslanec Reberšek so poskušali zelo spretno, s spretno retoriko breme spreminjanja Zakona o nalezljivih bolezni v tistem času prevaliti na poslance takratne opozicije, češ da so tisti poslanci takratne opozicije ta zakon sprejeli pred 26 leti, čeprav dvomim, da je veliko teh poslancev pred 26 leti sedelo tukaj. Ampak glejte, gospod Hoivik in ostali, kot prvo, v 26 letih ni bilo ugotovljeno, da so določbe, ki so bile sedaj ugotovljene za neustavne, neustavne. Zakaj? Ker se glede njih na podlagi tega zakona in teh členov Zakona o nalezljivih boleznih v 26 letih ni sprejemalo podzakonskih aktov na tako množičen način, ki bi tako korenito posegali v človekove pravice, torej ni prišlo do situacije neustavnosti. Neustavnost ni v zakonu samem, ampak je v tem, da so se na tej podlagi sprejemali odloki v neskladju s temeljnimi pravili pravne države. Predvsem pa se na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni v 26 letih s podzakonskimi akti ni sprejemalo novih in novih prekrškovnih določb. Gospod Hoivik in ostali poslanci opozicije. V tej državi se je v tistem času iz dneva v dan spreminjal obseg možnih prekrškov, ki jih državljani lahko zagrešijo, o nepredvidljivosti in pravni varnosti mogoče malo kasneje, to, da se je to sprejemalo ne samo v neskladju z vsemi merili, ampak tudi to, da se je to sprejemalo kot po tekočem traku – da, sprejemalo se je kot po tekočem traku. je pomenilo, da prava neuki državljani absolutno nimajo nikakršne pravne varnosti in predvidljivosti ne samo pri tem, kakšen ukrep velja danes, ali je danes potrebna maska ali ne, kje je potrebna, do kdaj je potrebna, kam lahko gredo, kje se lahko gibljejo, do kdaj se lahko gibljejo, predvsem niso vedeli, in to je ključno v tem zakonu, niso vedeli, ali bodo storili kaj narobe na ta način, da bodo zaradi tega v prekrškovnem postopku, gospod Hoivik, pod represijo države, ker niso spoštovali ukrepov, za katere morebiti niso vedeli in niso mogli vedeti. Tokrat vas prosim jaz, da se ne delate norca iz državljanov. Tukaj sedimo pravniki in skoraj vsi pravniki na ministrstvu, pa tudi v večini drugih držav so se v istem času počutili enako – zmedeno. Ne govorimo o prava neukih državljanih, za katere res ne moremo pričakovati, da bodo spremljali vse te odloke. Mi pravniki smo bili zmedeni. Res, pravna nepredvidljivost na takšni ravni, kot je do sedaj še nismo videli v tej državi. In ne pozabimo, spoštovane poslanke in poslanci, na zastraševalni učinek teh ukrepov in predvsem te uporabe pretirane, neustavne, nezakonite uporabe prekrškovne represije, zastraševalni učinek, za katerega se lahko samo sprašujemo in si tudi vsak misli svoje, ali so bili nenamerni ali pa morda celo namerni. 62 tisoč prekrškovnih postopkov v manj kot dveh letih. Skoraj vsi, več kot 93 % uperjenih in izvršenih proti fizičnim osebam, državljanom. Več kot 77 % teh je izrekel najbolj represiven organ v državi poleg Slovenske vojske, to je Policija. Marsikdo je zaradi neplačila kazni moral v nadomestni zapor. Neupravičeno, neustavno, nezakonito. Mladostnikom, mladoletnikom, da ne rečem otrokom, je bilo na tej podlagi izrečenih 651 vzgojnih ukrepov.

Dovolite zdaj, da se obrnem pa vendarle v debato, ki je bila danes nekoliko bolj intenzivna, in to je, da če se že mogoče strinjamo o tem, slišali smo vsaj s strani poslancev NSi, da se strinjajo o tem, da so bili ukrepi

Večkrat ste bili opozorjeni s strani takratnih opozicijskih poslancev, bili ste opozorjeni s strani Ustavnega sodišča, bili ste opozorjeni s strani sodišč, ki so v rednih postopkih ugotavljala exceptio illegalis, se pravi neustavnost teh prekrškovnih postopkov, da vendarle za božjo voljo spremenite zakon. Kot ste omenili, gospod Hoivik, 10 interventnih zakonov PKP je bilo sprejetih takole Niste pa mogli sprejeti novele Zakona o nalezljivih boleznih, ker vam je to preprečevala opozicija, ki ima manjšino glasov v parlamentu. Oprostite, jaz očitno ne razumem parlamentarne matematike, verjamem, da boste znali pojasniti, ampak vi ste kot koalicija imeli večino, pa če mogoče niste vsi sedeli tukaj, dopuščam tudi, da so bili morda nekateri takrat bolni zaradi covida. Veste, kako pravi ena Pavčkova pesem? Če ne prideš do konca prvič, poskušaj še drugič in tretjič in znova in znova. Imeli ste dovolj časa ob sprejemanju interventnih zakonov skupaj z ukrepi, ki se niso niti slučajno tikali preprečevanja epidemije, pa bi verjetno lahko sprejeli še eno ali dve določbi spremembe Zakona o nalezljivih boleznih. Ti izgovori, oprostite, so ravno tako norčevanje iz pravne države, iz državljanov in iz kolegov parlamentarcev. Glede možnosti individualnega izpodbijanja prekrškovnih odločb. Marsikaj so vam povedali že poslanke in poslanci opozicije, nazadnje poslanka Lucija Tacer, resnično, v teoriji in v nekem idealnem svetu in v pravni državi ta možnost res obstaja, ampak v tej situaciji ne. Ni bilo vedno realne možnosti, pravzaprav večinoma posamezniki te niso imeli in nimajo realne možnosti sodnega varstva v teh primerih. Najbolj preprost razlog vam je poslanka Lucija Tacer že povedala, zaradi tega, ker so do trenutka, ko je bila ugotovljena protiustavnost teh prekrškovnih postopkov, roki za pritožbe oziroma sodno varstvo že potekli. Morda boste rekli, kaj pa izredna pravna sredstva, tako v zelo omejenem obsegu, da prvič praktično to ne bi prišlo v poštev, drugič pa, koliko državljani, ki so prava neuki ali laiki, sploh to in te možnosti poznajo. Kakšna bi bila stroškovna bremena za te posameznike? 62 tisoč takih postopkov. Kakšno bi bilo breme za sodni sistem? 62 tisoč prekrškovnih postopkov v kolesju slovenskega sodstva? Kolaps sodstva. Odlična strategija. In bolj pomembno, kako naj državljani uveljavljajo individualno sodno varstvo, ko pa pravzaprav, tako kot sem že prej povedala, sploh iz dneva v dan kaj se od njih zahteva, kaj se pričakuje, kaj smejo, česa ne smejo in kdaj, če tega ne bodo upoštevali, bodo morebiti prekrškovno preganjani, morebiti jim bodo naložene globe ali pa bodo celo morali v nadomestni zapor. Ljudje smo, ne so, bili prestrašeni. Naj vam povem moment, sama sem rodila svojo hčerko, ki ima danes dve leti in pol, natančno za vikend začetka drugega lockdowna v oktobru 2020. V porodnišnico sem šla še v relativno odprti državi, domov sva se vračali v lockdownu. strani vse ostale čustvene težave tega časa zaradi lockdowna, tisto, kar je bilo najhuje, je to, da je v prvih mesecih njenega življenja in v tistem času jaz kot mama, ki je v porodu zaradi zapletov skorajda umrla zaradi odpovedi ledvic, nisem mogla imeti nikakršne pomoči svojih svojcev, svojih staršev v tistih prvih najtežjih tednih. In zdaj boste rekli, saj so obstajale izjeme, ker so starši s Koroške, prehod občin bi si lahko uredili ne vem kakšne izjeme. Danes se jih sploh ne spomnim več in tudi takrat, oprostite, kot pravnica, ki mislim, da nekaj malega pravil ve, jih nisem razumela in nisem znala mojim staršem z dovoljšno sigurnostjo povedati, da lahko na tak in tak način preide občine, da pomagajo skrbeti za mojo hčerko in zame, ne da bi ob tem tvegali visoke prekrškovne globe. Nismo vedeli, na kakšen obrazec ali sploh na obrazec to izpolniti in tako naprej. To je eden od neštetih primerov, verjetno še celo eden najblažjih. Ne znam si predstavljati stisk večine drugih ljudi, sploh tistih, ki so prava neuki in ki jih mora država kot šibkejšo stran vselej ščititi. Ne samo to, nazadnje kar se tiče individualnega sodnega varstva in varovanja samih sebe pred neustavno represijo države, bilo je že povedano, mislim, da je to povedala naša poslanka Meira Hot, poslanka Socialnih demokratov. Če je država tista, ki množično in sistematično in zavedajoč se tega krši človekove pravice, je to dolžna popraviti država in ne državljani sami. Zanimivo je pa tudi, da danes ob tem zakonu zaradi razlogov, ki so tako zelo tehtni in boleči za ljudi, kot je neustavno, neprimerno, nesorazmerno poseganje v človekove pravice, nasprotujete, da bi država prevzela to odgovornost. Niste pa, spoštovana opozicija, temu nasprotovali pri vsaj dveh drugih zakonih, ki sta podobna po svoji naravi. Prvi je vsem dobro poznan Zakon o popravi krivic iz leta 1996, ki počne ravno to, na sistemski ravni ureja popravo krivic zaradi nasprotja s pravnimi pravili in načeli pravne države, delovanjem takratnih državnih oblasti. Te krivice, popravo teh krivic, država ni naložila prizadetim posameznikom, čeprav vi to debato in temo ves čas zlorabljate, pa je takrat celoten celoten Državni zbor podprl, da se to rešuje na sistemski ravni, Zakon o popravi krivic. Še bolj podoben, ampak po drugi strani absurden v primerjavi z današnjim predlogom, je zakon, ki ga mogoče ne poznate tako zelo dobro, ampak to je Zakon o ustavitvi določenih postopkov o prekrških in odpustitvi izvršitve določenih kazni zapora. Gre za zakon, ki je bil namenjen temu, da se zmanjša zaostanke v sodstvu po uvedbi oziroma reformi prekrškovnega prava. Šlo je za predlog, ki je bil tudi sprejet,

zmanjšajo sodni zaostanki. Ni bilo nobene krivice, ni bilo nobenega posega v človekove pravice, še manj kakšne neustavnosti, nobeno sodišče se o tem ni izrekalo, ne Ustavno niti redna niti Vrhovno, kar tako. Ne vem, ali se vam zdi ta zakon smiseln, ampak to je bil zakon, ki je počel ravno to, kar ste danes kritizirali tako poslanci NSi kot SDS. Takratna

In če parafraziram poslanca Reberška, zakaj potem rabimo sodišča. To bi poslanec Reberšek gotovo rekel tudi takrat, ko se je zakon sprejel, leta 2005, če bi seveda že sedel tu. Bil je pa to, kar sem, oprostite, pozabila povedati na začetku, zakon,

da kot država prevzamemo odgovornost in državljanom popravimo krivice, ki so bile storjene z zlorabo oblasti, neustavnimi in prekomernimi posegi v človekove pravice, danes pa temu nasprotujete. To resnično obžalujem. Čisto na koncu, da ne bomo končali na tako melodramatičen način, dovolite, da samo še, kot sem že začela, z nekimi krajšimi demantiji odgovorim na vaše pomisleke. Prvi je bil ta v zvezi z nasiljem. Naj za konec, dovolite, še enkrat samo poudarim, da nasilnežem ne bomo vračali glob. Nasilna ravnanja, ravnanja z nasilnimi elementi in na tej podlagi uvedeni prekrškovni postopki niso predmet tega predloga zakona, o tem se danes ne pogovarjamo, naj vas to ta trenutek ne skrbi. Drugo tako zanimivo, pravzaprav ne namigovanje ali pa zavajanje, ampak enostavno samo refleksija, verjetno nepoznavanja, je bilo pa vprašanje, ki je bilo postavljeno tudi pravzaprav zelo melodramatično, katera druga EU država vrača globe. To si lahko izmislijo samo skrajni levičarji v neki Sloveniji. Ne. Veste, kako bom rekla? Jaz sem ponosna, da smo ena prvih držav, ki smo to naredili, in doslej edina država, ki je to naredila na način, da bo vračanje avtomatično in državljani ne bodo obremenjeni. Ampak ena od evropskih držav, ki to počne na način iz situacije, ki je skoraj identična naši, je ena obskurna evropska država, ki se imenuje Španija. Španiji je bilo na podlagi sodbe vrhovnega sodišča Španije, to je tam primerljivo z našim Ustavnim sodiščem, ker nimajo posebnega ustavnega sodišča,

prekrškovnih postopkov, izrečenih glob in izrečenih kazni zapora. 1,2 milijona zadev! In v vseh teh primerih, morda boste tudi Španiji predlagali, naj tudi oni pustijo ljudem, da teh 1,2 milijona zadev urejajo in izpodbijajo prek rednega sodstva, potem se ne bo sesulo samo slovensko, ampak še špansko sodstvo. Ampak to bo Španija vračala sistematično, ker tako terjajo načela pravne države. Velika Britanija v tem času aktivno preučuje te možnosti. Vzpostavljena je parlamentarna preiskava, ki se ukvarja z vprašanjem nezakonitega in neustavnega izrekanja prekrškovnih glob in vodenja prekrškovnih postopkov, verjetno bo vodilo v enak rezultat. Da skočimo še malo izven Evrope, da ne bomo evropocentrični, ker je bila to vendarle Avstralska zvezna država New South Wales, katere glavno mesto je Sydney, ima podobno situacijo in tudi tam bodo na podlagi sodbe najvišjega sodišča v tej zvezni državi vračali globe in odpravljali posledice nezakonito ali neustavno uvedenih prekrškov. Verjetno je takšnih primerov še več. Zanimivo mi je bilo to, da ste, gospod poslanec, izpostavili to vprašanje na tako melodramatičen način, glede na to, da je neka primerjalno pravna analiza podobna tej, ki sem jo zdajle povedala že v samem predlogu zakona in obžalujem, da zakona oziroma predloga dobro, da bi to že vedeli, pa vam seveda z veseljem to zdaj pojasnim. S tem bom končala, mislim, da smo povedali vse. Res, ti dve ključni zadevi, kar se tiče nujnosti, da, nujni so bili tisti ukrepi, vsi se tega zavedamo, vsi, spoštovani poslanci opozicije, ne samo vi, bili smo prestrašeni. Vsi, ne samo vi, smo si želeli, da država učinkovito ukrepa, želeli pa smo si, da ukrepa v sodelovanju s stroko, da pri tem ne mede ljudi, da ne povečuje negotovosti, ki smo jo čutili, da se s stroko res posvetuje in jo tudi upošteva in spoštuje, predvsem pa, da ko mora, ker to razumemo, mora poseči v naše temeljne pravice gibanja zbiranja, nihče ni temu oporekal, jaz sem nosila masko ves čas, tudi zato, ker sem bila bodisi noseča bodisi v porodniški z malo dojenčico ves čas epidemije, brez skrbi, da sem jih nosila in vse spodbujala k temu, ampak da to počnete na zakonit način, na civiliziran način. Ni bilo nemogoče, številne druge države so to zmogle. Vaša vlada tega ni zmogla, čeprav je takrat današnja koalicija, ponujala roko, kot je bilo rečeno, opozarjala, želela pomagati, niti enega predloga niste upoštevali v svojih zakonskih postopkih, niti enega opozorila poslušali, danes pa skušate izgovore za to iskati vsepovsod drugje, razen pri sebi. To je norčevanje iz ljudi, vseh tistih, ki smo takrat živeli v tem strahu in negotovosti in skušali spoštovati ukrepe. Veste, da je velika večina Slovencev spoštovala ukrepe, kot so nošenje mask, razdalje in tako naprej, ampak to, ko se človek znajde v situaciji, kjer od danes do jutri ne ve, ali bo mogoče, če bo masko nosil obrnjeno takole ali takole, oglobljen za 500, 600 evrov, ko ne ve, če bo prestopil slučajno Barjansko cesto, kjer živim sama, ki je meja med Trnovim in Murglami, ali je to še ista občina, moram gledati na zemljevid. To ni normalno, da se ljudje s takimi banalnostmi ukvarjamo v času epidemije. To pa so banalnosti in neumnosti. Vlada bi morala takrat jasno komunicirati in predvsem zagotoviti, da v v zatrjevanju enih človekovih pravic v druge ne poseže prekomerno, s pretirano represijo in neustavno, ker se je dalo drugače. Dalo se je drugače in na tem testu, spoštovana Vlada, ste padli. Ne na testu tega, da ste poskušali vse nas zavarovati in zaradi tega danes tukaj obravnavamo in upam, da bomo v končni fazi tudi sprejeli ta pomemben zakon. Spomnimo se, tako kot smo bili lahko složni takrat, ko se je sprejemal Zakon o popravi krivic ali pa nenazadnje ta slavni zakon, Šturmov zakon o ustavitvi prekrškovnih postopkov, kar tako. Hvala lepa. Hvala lepa. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za razpravo, še ni potekel, vas sprašujem, ali želite na podlagi 71. člena Poslovnika še razpravljati. Interes je, zato vas pozivam, da se prijavite. Če želi razpravljati tudi predstavnica Vlade, prosim, da se prav tako prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona in v tem primeru dobi besedo kot zadnja. Prosim za prijavo. Prijavljenih je sedem razpravljavcev. Prvi ima besedo kolega Soniboj Knežak in za njim kolegica Meira Hot. Izvolite.

ker sem pričakoval, da bomo danes z neke časovne distance vsi skupaj, vsa politika v Državnem zboru le premogla toliko ene zrelosti in da z neke časovne oddaljenosti pogledamo na obdobje, ki se ga naši državljanke in državljani ne spominjajo v najlepšem spominu. Obdobje, ko je bilo s številni neustavnimi ukrepi krepko poseženo v človekove pravice, ko smo namesto dialoga z drugače mislečimi državljankami in državljani, izbrali vodni top, solzivec, represijo. Danes, spoštovane kolegice in kolegi iz opozicije, najmanj kar je, bi pričakoval, da boste pritisnili gumb in potrdili predlagani zakon preprosto iz enega samega razloga, ker je tako prav. Drugo, kar bi pa pričakoval, glede na to, da sta obe stranki današnje opozicije, ki sta sestavljali takratno vlado, bi pa pričakoval tudi, da je danes čas, da poleg tega, da potrdite ta zakon, da se državljankam in državljanom te države tudi opravičite. Danes imate za to zgodovinsko priložnost. Ni treba posebej poudarjati, kaj se vse je dogajalo v tem obdobju. Jaz samo računam, da je danes sprejetje tega zakona odprava krivic, povrnitev vsega, kar so preživljali ti ljudje, ki so bili kaznovani v tem obdobju, da je to prvo dejanje. Drugo dejanje, spoštovane kolegice in kolegi, ki ga pa jaz pričakujem, je pa to, da bo tudi sodna veja oblasti na podlagi prijav, ki so bile dane o poslih, o biznisih, milijonskih biznisih z zaščitno opremo, kar se je takrat dogajalo na očeh javnosti, ko so iskali zaščitna sredstva, ker na razpisih, na katere se je prijavilo, ne vem, 80 ali 100 ponudnikov, ko takratna vlada ni uspela odpreti kuverte, odprli so pa ta prave, naše, prijateljev in znancev, podjetij, kjer so delale mame, strici … Milijonski biznisi.

povezave s tem kovidnim obdobjem končno tudi epilog. Še enkrat, kolegice in kolegi iz opozicije, poleg tega, da potrdite, imate priliko, da se vaši vodje danes državljankam in državljanom tudi opravičijo za vse to. Hvala lepa. Hvala lepa. Prej sem pozabila povedati, da ima vsak od razpravljavcev pet minut. Kolegica mag. Meira Hot, beseda je vaša. Za njo kolega Andrej Hoivik. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Jaz mislim, da je zelo malo za dodati temu, kar je ministrica danes na koncu zelo lepo povzela, torej tudi na neki osebni izkušnji izkazala, kakšni sta bili ti dve leti hude represije, avtokracije in razgradnje vladavine prava, derogacije pooblastil Državnega zbora, skratka vladanje z odloki. Ni dovolj izgovor, ki smo ga danes večkrat slišali, češ da je ta Zakon o nalezljivih boleznih sprejela neka druga vlada, nobenega ni vmes spreminjala, pa mislim, da so kar spreminjale od desne na levo pa nazaj. Če ste želeli vladati zakonito, bi odločanje prenesli v Državni zbor, vendar pa ga niste, bili ste vsaj z enajstimi ali desetimi različnimi odločbami Ustavnega sodišča opozorjeni, da delujete protipravno, protizakonito, proti ustavi. Bili ste opozorjeni na nešteto sejah Državnega zbora, sklicanih na zahtevo opozicije. Zelo zlonamerno ali pa dvolično je govoriti, da vam tedanja opozicija ni nudila roke sodelovanja. Tedanja opozicija je bila nekako, bi rekla, že na robu obupa, zato ker je vaš nivo dialoga tak, da ostane vse na monologu in da se ničesar ne sliši na drugi strani. Mi smo vas konsistentno opozarjali, da niste razglasili izrednih razmer, nikoli ni bilo razglašenih izrednih razmer. Nikoli nisem razumela, kako lahko v času, ko niso razglašene izredne razmere v državi, tako hudo posegate v človekove pravice in svoboščine. In na to ste bili velikokrat opozorjeni, govoriti nasprotno, govoriti, da ste odločali zgolj na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in zaradi tega tako odločali, je skrajno, v posmeh vsem nam, vsem nam državljankam in državljanom. Tudi državljanke in državljani so vas konsistentno pozivali, spoštujte ustavo, spoštujte zakone, tudi iz Bruslja so prihajali raznorazni pozivi, pa vendarle so bili ostali preslišani. Torej, ne more biti sodelovanja, če nekdo ni pripravljen tudi slišati, ne samo odrediti, kako ukrepati v določenih primerih. Ukrepi, ki ste se jih takrat posluževali, so bili skrajni, bili so neprimerni, bili so absolutno zmedeni, niso določali pravne predvidljivosti in še enkrat ponavljam, včasih so bili tudi v posmeh pravnemu redu, ko Ustavno sodišče recimo odloči, da morate obrazložiti, zakaj je posamičen ukrep v resnici nujen, primeren, legitimen, pa ste ga iz tedna v teden samo na nekih dopisnih sejah Vlade ali pa tudi v živo samo potrdili, ja, še vedno je nujno biti omejen, imeti omejeno gibanje na občine, ne glede na to, da taki ukrepi sploh niso pripomogli k omejevanju omejevanju širjenja nalezljivih bolezni. So pa pripomogli k hudemu porastu bolezni duševnega zdravja. Danes se soočamo z epidemijo duševnih stisk, ki so tudi posledica dveh let izjemne represije, ki smo jih doživeli. V času, ko Ustava že sama jasno govori, da so organi, ki namerno škodujejo, tudi odškodninsko odgovorni in v tem konkretnem primeru gre tudi za to. Gre za to, da ta vlada prevzema odgovornost za dejanja sicer neke druge vlade, se pa zavezuje popraviti napake, ki so bile storjene. Krivice moraš praviti. Boleče ostaja, da so bile že določene odločbe, pa ne pa ne govorim o prekrških, ki so bili zoper nasilneže, ampak govorim recimo o posameznikih, ki so jedli rogljiček na Trgu republike, dobili kazen in se niso pritožili, ker vsak pravnega znanja in vsak tudi nima sredstev, da lahko uporabi odvetnika in se pritoži. Še dobro, da so se potem civilne družbe organizirale in pristopile, čeprav popolnoma prostovoljno, ter pomagale posameznikom pri pisanju tako pritožb na Ustavno sodišče kot pri pritožbah zoper nezakonite odločbe o prekrških. Nima vsak denarja privoščiti si odvetnika. Zato se je marsikomu zgodila krivica, ki se tudi s tem zakonom žal ne more odpraviti. Tem ljudem se, tako kot je rekel kolega Soniboj Knežak,

da so bili v neskladju z navedenima ustavnima odločbama tudi izpodbijani odloki Vlade v delu, v katerem so bili sprejeti na podlagi protiustavne zakonske ureditve. Vlada je 21. junija predlagala Državnemu zboru sprejetje novele Zakona o nalezljivih boleznih. Zakon je bil po nujnem postopku sprejet v začetku julija s 44 glasovi za in 42 proti. Proti je glasovala opozicija – Levica, SD, LMŠ in SAB. Potem pravi ministrica, kako vi delate drugače. Drugače ste delali tako, da ste glasovali proti vladnemu predlogu, da reši to protiustavnost. Tako je bilo. Potem ste izkoristili gospoda Ladislava Troho, tistega gospoda, ki je vdrl v RTV, anticepilca, ki je zahteval zakonodajni referendum in ste ga izkoristili. Politikantsko ste ga izkoristili, spoštovana vladna koalicija, odštejem tukaj poslance Svobode, torej Levica in Socialni demokrati. Politikantsko ste ga izkoristili in potem je seveda zakon, ko je bil ponovno predan po Državnem svetu na glasovanje, vladna koalicija, torej Janševa, zavedala, da bi šel takoj na referendum in potem bi vi še hitreje povzročali nemir, ko je bil četrti ali peti val v začetku jeseni leta 2021, da bi bil še večji, hujši nemir in še več žrtev. To ste, spoštovani, počeli. Sramota. Kar se pa tiče samega zakona. Jaz sem si zakon prebral člen po člen in mi je nekaj padlo v oči. Citiram: »Glede na vsebinsko zamejitev strokovne analize pravnih podlag je Ministrstvo za pravosodje v mesecu juliju 2022 zaprosilo vsa ministrstva, da od prekrškovnih organov iz svoje pristojnosti pridobijo in posredujejo statistične podatke o naslednjih prekrških.« In govorijo o prekrški, o Zakonu o nalezljivih boleznih in Zakonu o javnih zbiranjih in te globe boste zdaj vračali. Zdaj me pa popravite, spoštovana ministrica za pravosodje, na teh javnih zbiranjih se je podiralo ograje, ki so ščitile Državni zbor. V policaje se je streljalo z vodnimi pištolicami, potem se je razgrajalo, ko je bil tukaj Vrh EU-Zahodni Balkan in takrat je bil uporabljen vodni top. Vi pa zdaj govorite, kot da je bil vodni top uporabljen takrat, ko so tukaj pred parlamentom brali ustavo in so takrat kršili zamejitev Državnega zbora, ko je bil ograjen ko je bil ograjen Trg republike z razlogom, to je bilo, če se ne motim, maja 2020. In prav maja 2020, spoštovana ministrica za pravosodje, in simpatiziram z vami glede vaše osebne zgodbe, ki ste jo povedali, torej imeli smo podpredsednico stranke iz opozicije, torej dr. Dominiko Švarc Pipan, ki je bila v pričakovanju, čestitam vam za rojstvo hčerke, hkrati pa ni imela te moralne, svoje dolžnosti, da bi svoji predsednici Tanji Fajon dejala, Tanja, daj, Janša te tukaj vabi, da vsaj to pandemijo prebrodimo skupaj. Jaz sem sama noseča, dajmo narediti nekaj, če ne drugega, za mojega otroka. Niste bili sposobni tega narediti in potem vi nam očitate, da smo bili diktatorji in ne vem kaj. Tudi jaz sem imel veliko prijateljic, ki so v tem času rodile in so se počutile podobno kot vi, pa niso imele te moči. Če bi, bi pa imeli čisto enostavno nalogo, prepričali bi devet vaših poslanskih kolegov, da bi na primer podprli novelo Zakona o nalezljivih boleznih in danes te debate ne bi imeli in bi bilo vse lepo in prav, tako da, lepo prosim. Takrat bi lahko ravnali drugače. Takrat bi lahko vi kot fizična oseba, kot podpredsednica Socialnih demokratov ravnali drugače, pa niste, in zdaj ste ministrica za pravosodje. Hvala lepa.

Vem, da vas je tukaj kar nekaj pravnikov, z vsem dolžnim spoštovanjem, če bi pravniki vodili epidemijo, bi bila zadeva popolnoma drugačna. Kot je pa v navadi, se pravniki oglasite na koncu, ko je zadeva že mimo in takrat razpravljate in iščete napake. Da se malo dotaknem razprave ministrice. Vi ste sami rekli, nosila sem maske, spodbujala sem ljudi k temu, se pravi, zdelo se vam je prav, da to delate in niste videli težave, danes pa zagovarjate ljudi, ki tega niso počeli in so ogrožali tudi vas kot takrat nosečo osebo in so vas lahko, in bi vas lahko, ogrožali s svojo nenošnjo mask. Nelogično. Ko poslušam koalicijske poslance, ki zagovarjajo predlagani zakon, me žalosti, ker sem prepričan, da se je marsikdo izmed njih oziroma izmed vas zavedal resnosti situacije. Verjamem, da marsikdo pozna koga, ki je izgubil življenje zaradi mogoče svojega neupoštevanja ukrepov, neupoštevanja ukrepov koga drugega, mi pa danes poslušamo o izgubi gibanja po mestu, dostojanstva in tako naprej, ne govorimo pa o življenjih, ki so bila zaradi tega izgubljena. Takrat se je govorilo oziroma delalo za to, da izgubimo čim manj življenj. To je bistvo in o tem danes ni govora. Pravila na svetovnem nivoju so bila popolnoma enaka in enostavna za vsakega povprečno inteligentnega – nosi masko in se ne druži. To je bila osnovna mantra, ampak nekateri so imeli s tem težave. Prej se je, mislim, da celo predsednica Državnega zbora delala norca iz policijske ure. Zakaj je bila policijska ura? Zato, ker so se ljudje družili po zidanicah, po garažah in tako naprej in so pač naredili policijsko uro, zelo enostavno. Zato, zaradi neupoštevanja ukrepov. Ministrica pravi, da niso ponotranjili ukrepov. Mi danes govorimo mogoče o 3 % državljanov, pa še to se najbrž marsikaj podvaja, vsi ostali oziroma velika večina je to normalno sprejela in je s tem živela. Tudi jaz nisem bil niti poslanec niti viden politik, s tem nisem imel težav. Me pa zanima, kaj ste vi delali takrat v tem času. Jaz sem kot podžupan skupaj z ostalimi vaščani različnih političnih orientacij delal maske iz papirja, zato ker drugega ni bilo. sem jih pred lokalno trgovino in so bili ljudje veseli. V očeh sem čutil hvaležnost, da nekdo misli na njih, ker je bil resnično prisoten strah, kaj se nam bo zgodilo. Iskali smo rešitve, kako bi v DSO oziroma v domu za starejše organizirali cone, zato ker dom za starejše ni bil projektiran in grajen za take razmere. Zdaj se pa vi delate norca, koliko starejših je umrlo. Ja, seveda, če so bili vsi na kupu, tako je pač bilo, taka je bila gradbena zakonodaja oziroma tako se je včasih gradilo. Organizirali smo oskrbo starejših. Življenje je teklo normalno za tistega, ki je to hotel oziroma ki je razumel situacijo. Kolegi tam iz SD mi nekaj odkimavajo. Glejte, vi ste bili na vladi, vi ste imeli vlado, ki je razpadla takrat, ko smo že vsi vedeli, kaj se pripravlja, in jaz nisem takrat nobenega od vas slišal problematizirati, ker je Šarec, takratni predsednik Vlade, ki mu je bilo dobro jasno, kaj se pripravlja, danes minister za obrambo, potem ko so se pa stvari malo normalizirale, postavile, potem so se pa začeli oglašati, prej na začetku je bila tišina. Kako so se počutili državljani? Zdaj govorimo samo o neki skupini državljanov, ki so bili pač pravno prikrajšani. Kako so se pa počutili tisti, ki so ostali, ko so bili protesti po Ljubljani, v avtomobilih, ko niso mogli do svojih otrok?

ne pa ti, ki so to naredili. In te bomo danes pomilostili. V glavnem, če se mi izteka. Kot sem na začetku rekel, totalno politikantstvo in sramota, da v današnjem času sprejemamo take zakone, takrat, ko je bilo pa treba ukrepati, takrat, ko je bil čas, da vsak naredi svoje delo, je pa vprašanje, kaj ste nekateri počeli. Hvala. Naslednja razpravljavka je kolegica Iva Dimic in za njo kolegica Jelka Godec. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Moram se odzvati, seveda, poslušala sem več ali manj izvajanje ministrice za pravosodje, tudi njene osebne zgodbe, pa vendarle, a je treba še enkrat ponoviti? Lahko ponovim, pa še tisočkrat bom ponovila, če bo potrebno, kaj se je dogajalo v tistih dveh letih. Nismo poznali epidemije, reševalo se je življenje ljudi, ki so umirali, reševal se je zdravstveni sistem, ker je pokal po šivih, ker niso mogli več sprejemati ljudi. Zato so se potem začeli ukrepi, seveda, okužba je bila prepoznana, da če se ljudje družijo med sabo in se je to poskušalo na na nek način omejiti. Seveda pa je bilo v tem hramu demokracije veliko sej, veliko izrečenih laži, veliko nagajanja, če lahko tako rečem, tako sem ga jaz občutila, veliko negiranja ukrepov, ki so bili predlagani, in tudi nespoštovanja povabil k skupnemu iskanju rešitev. Tega ni bilo, v času epidemije tega ni bilo. Ni bilo volje, da bi takratna opozicija začela in predlagala. Spomnimo se, tudi sam takratni predsednik države Borut Pahor je povabil tudi SD, tudi Levico, koalicijske stranke, da bi se usedli za mizo, da bi našli skupne rešitve in takrat odziva vaše predsednice na to ni bilo, ni šla.

ker je ministrica nekajkrat omenila tudi Novo Slovenijo. Omenjala je takratnega, mislim, da tudi profesorja na Pravni fakulteti, gospoda pokojnega Šturma in primerjala, kako se je sprejemala zakonodaja. In to, da se je nekoč sprejelo zakon za sistemsko reševanje sodnih zaostankov, ker pravosodni sistem sam ni zmogel reševati, ni bil sposoben rešiti, ne more biti utemeljitev za to, da se danes z zakonom vsebinsko in selektivno posega v odprte in že zaključene postopke. In to, da se je nekoč sprejelo zakon za sistemsko reševanje sodnih zaostankov, je res pokazatelj, da mogoče še nimamo spomina, dobrih 10, 15, 20 let nazaj, kaj je bilo. Primerjati neke izjemne primere, kot je na primer povračilo krivic ljudem iz prejšnjega totalitarnega sistema s covid odloki, je, milo rečeno, nedostojno. Nedostojno. To ste vi dejali v svojem izvajanju. Primerjati to, kar je povzročil totalitarni sistem

se je v tistem času poskušalo reševati človeška življenja. Če govorimo o časih, ki so nas res ustavili, ki so nas nekako zaprli, ni bila samo Slovenija, čeprav se je o tem govorilo, kot da je samo v Sloveniji covid, kot da ga drugje po Evropi in po svetu ni bilo.

Hvala lepa. In še zadnja razpravljavka s strani poslancev, kolegica Jelka Godec, potem pa dobi besedo predstavnica Vlade. Izvolite. Hvala. Danes smo slišali med drugim tudi od poslancev koalicije izjavo, da danes odpravljamo ukrepe, sprejete v času covid situacije. Ničesar danes ne odpravljate, danes odpravljate samo kazni, ki so bile izrečene na podlagi odlokov, ki so bili sprejeti v času covid epidemije. Pravite, da smo vladali z odloki. Danes vi vladate z uredbami, pa ni nobene izredne situacije, ni covida, ni vojne, ničesar, pa vladate z uredbami, tudi na področju zdravstva vladate z uredbami. Razprave, ki so bile danes slišane in niso bile na temo zakona oziroma točke dnevnega reda s strani nekaterih poslancev, so v bistvu v posmeh vsem tistim, ki so v času covida ležali na covid oddelkih, intubirani, ki so izgubili življenja, pa tudi tistim, ki so preboleli covid in imajo še danes zdravstvene probleme, nenazadnje absentizem nastaja tudi iz tega razloga, torej, razprave so v posmeh vsem tistim, ki sem jih naštela. Tudi v Italiji so imeli ukrepe, še hujše, vemo, tudi za najmlajše, pa ni bilo protestov. In danes je večina poslancev, tistih, ki pravijo, da jih je 41, priznalo, da so te proteste oziroma covid izkoristili za to, da so prišli na oblast. V času covida, pa tudi danes tu, se ruši ugled epidemiologov, zdravnikov, zdravstvenih delavcev in s tem se ruši tudi ugled našega zdravstvenega sistema. V času covida so bile pomembnejše objave na Facebooku, na Instagramu, influencerji so pač bili tisti, ki so rekli ne covidu, ne cepljenju, ne zdravljenju, treba se je pač

Bilo je pa namerno rušenje ukrepov, namerni protesti, to pa je bilo namerno. Ne želim, da bi imeli vlado v času, ko bi se ponovno pojavila pandemija, ne želim zato, ker se očitno niste naučili na naših napakah, ki jih omenjate, niste se. Nihče takrat ni užival, daleč od tega. Jaz ne poznam nikogar na Vladi, ki bi užival, ko je bilo na Vladi sprejemanje ukrepov. Nihče ni šel spat in pozabil na virus ali pa rekel, da je šel virus spat. Zakaj so bili takšni ukrepi, policijske ure in neprehajanja med občinami in tako naprej, nima smisla razlagati, če vidiš, da je med poslanci v bistvu nerazumevanje in nepoznavanje takratne situacije. In ko poslušamo, da so bili ukrepi neumni in butasti, celo večkrat je bilo to poudarjeno, lahko v bistvu to izjavi le nekdo, ki je neinformiran in zdravstveno neizobražen. Večina, drži, je spoštovala ukrepe, to se strinjam z ministrico, so spoštovali ukrepe, celo več, nekateri so nosili maske tudi takrat, ko več ni bilo potrebno in jih še zdaj nosijo.

da so nas želeli spraviti tudi prejšnjo vlado in naše poslanke in poslance Nove Slovenije, bom rekla, na poden, kot mi rečemo, lahko rečem to, kar sem prebrala prej – ljudje, ki te poskušajo dati v nič in poriniti k tlom, so že pod tabo. Hvala lepa. Seveda je bilo nekaj uperjeno na mojo razpravo, pa se niti zdaj ne bom odzivala, stojim za njo, tako kot sem jo povedala. Hvala lepa. Kolegica ministrica

repliko vam nekoliko zamaknila oziroma ne, pravzaprav boste morda razumeli, ne bom je zamaknila, ker hočem pravzaprav začeti tudi če vas ni v dvorani, ampak boste mogoče pogledali posnetek, pa povem vam in vsem ostalim, ki razmišljate na podoben način in očitate sedanji vladi in koalicijskim poslancem in tudi vsem drugim v tej državi, da se nismo zavedali resnosti situacije, da se danes delamo norca iz tistih, ki so v teh situacijah trpeli, ki so preboleli covid, ki so doživeli posledice tako imenovanega long covida in tako naprej. Naj vas razsvetlim, da smo bili v tem bolj kot ne vsi izenačeni, nekateri so doživeli težje izgube, težje stiske, drugi manjše, ampak nikomur ni bilo prihranjeno trpljenje, negotovost, duševne stiske, strah, tesnoba pa tudi fizične posledice zaradi obolelosti za covidom. Vsi se tega zavedamo in če bomo debato fokusirali na ta del in tukaj umetno ustvarjali, oziroma ga boste vi ustvarjali, razdor med ljudmi, razdor v politiki, ne bomo naredili absolutno ničesar, to so tudi nekateri poslanci koalicije zdaj dobro rekli, gospod Soniboj Knežak je izpostavil, da bodimo vsaj zdaj toliko zreli. Gospa Godec, rekli ste, da so se dogajale napake, da so bile nenamerne, jaz sem že prej rekla, ali so bile namerne ali nenamerne, lahko ugibamo, verjamem, da večina njih nenamerna. In to smo državljani razumeli, razumela je tudi takratna opozicija, dokler se ni začel pojavljati zelo, zelo nevaren in absurden vzorec. Ponavljati te napake v nedogled, kljub opozorilom opozicije, kljub opozorilom sodišč, kljub opozorilom pravnikov, ki takrat niso bili, v nasprotju z izvajanjem poslanca SDS, tiho, pravniki so bili izjemno glasni, tudi sama takrat nisem bila na funkciji, bila sem državljanka, fizična oseba, kot je rekel gospod Hoivik, in sem ves čas opozarjala, kjer sem le lahko, nisem pa imela foruma, parlamenta ali Vlade ali druge funkcije, sem pa opozarjala. Poglejte si mojo Facebook stran, poglejte si še kaj drugega. Ampak niste poslušali. Zato se danes sploh pogovarjamo o teh stvareh, lahko tega zakona danes ne bi bilo, lahko te razprave ne bi bilo, če bi takrat poslušali in po prvih opozorilih ustrezno reagirali. To je tisto, kar moramo v resnici obžalovati in nihče se ne dela norca iz nikogar. Jaz imam sama uradno diagnozo postkovidne infekcije, gospod minister, kolega Bešič Bešič Loredan me lahko popravi, če se motim, ampak to je diagnoza, ki mi jo je postavila doktorica Beović, bila sem pri njej na pregledu, dolge mesece sem trpela zaradi postkovidne okužbe z vsemi pripadajočimi znaki, tipičnimi za vse. Moj dedek je umrl v izolirani sobi v domu starejših, brez da bi imel v poslednjih dneh, tako kot številni drugi, zadnje stike z družino, brez da bi bili svojci obveščeni. Umrl je za posledicami odpovedi oziroma zastoja srca, zaveden pa je v evidenci kot žrtev covida. Te druge napake, tisoče takih napak, tisoče takih zlorab, manipulacij, to je norčevanje iz ljudi.

ukrepajmo skupaj kot družba, sodelujmo, poslušajmo tudi opozorila pravnikov, medicinske stroke, ki je ravno tako niste poslušali, do mere, ki vam je ustrezala, ja, opozicije, nevladnih organizacij. Poslušajmo eden drugega, ker posledice smo trpeli vsi, odgovornost ste pa nosili vi kot takratna koalicija in vlada in lahko bi to odgovornost tudi delili z ostalimi, s civilno družbo, z drugo politiko, stroko – pravno, medicinsko in ostalimi – in bi lahko to epidemijo vodili bolje. Glede drugih stvari se ne bom posebej ustavljala. Samo opozorila bom gospoda Hoivika, da je bil zakon, ki ste ga sprejeli julija 2021, po vetu Državnega sveta ponovno vložen v Državni zbor in sta Poslanska skupina Socialnih demokratov in Poslanska skupina Levica v celoti sodelovali in sledili vašemu predlogu, kajti vi, celotna koalicija, zavrnili ta predlog v drugem glasovanju v Državnem zboru. Predlog je bil zavrnjen z 78 glasovi proti, vsi ste bili združeni, samo takratni poslanec gospod Robert Polnar je glasoval za. Tako da, tukaj vas samo popravljam, ker vas takrat še ni bilo. Z ostalimi stvarmi se ta trenutek ne bom ubadala. Hvala lepa.